Шановні колеги, прошу зайняти робочі місця і приготуватись до реєстрації.

Шановні колеги, прошу приготуватись до реєстрації. Прошу народних депутатів зареєструватись. Будь ласка, проходить реєстрація. 10:07:19 Зареєстровано 365 народних депутатів. Шановні колеги, ранкове засідання оголошую відкритим. Шановні народні депутати та гості Верховної Ради України! Сьогодні у засіданні Верховної Ради України беруть участь: Прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман та члени уряду. Привітаємо наш уряд. Керівники центральних органів виконавчої влади, керівники судової гілки влади, присутні посадові особи, яких Верховна Рада України обирає, призначає і надає згоду на призначення на посаду, представники громадських організацій і засобів масової інформації, голови дипломатичних представництв іноземних держав. Привітаємо. Шановні колеги, шановні народні депутати та гості Верховної Ради України, відповідно до статті 83 Конституції України шосту сесію Верховної Ради України восьмого скликання оголошую відкритою.

Шановні колеги! До слова запрошується Голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Просимо, пане Андрію.

"Тільки не йдіть з Авдіївки" – це слова української жінки до української армії; жінки, яка прийшла до наших солдатів після тижня обстрілів з "Градів" українського міста Авдіївка. Не пішли. Встояли. Вирівняли стратегічну ситуацію на фронті ціною життя кращих синів України, які віддали своє життя ради надії для мільйонів, заради нашої перемоги. Бо українська армія сьогодні стала надією для мільйонів наших громадян і не тільки в Донецькій і Луганській області, вона стала надією і для українців в окупованих частинах Донбасу і Криму, вона стала надією і щитом усієї вільної Європи і вона стала єдиною великою стіною, яка виділяє Європу від путінської орди. Тому в першу чергу хочу від імені всіх українців і від імені українського парламенту подякувати нашим воїнам, які зупинили окупанта. І дозвольте хвилиною мовчання пом'янути загиблих героїв.

Дякую. Український парламент – і я не раз на цьому наголошував – це парламент воюючої країни. Сьогодні на відкритті шостої сесії присутні іноземні дипломати. Я хочу окремо подякувати вам і народам ваших країн за ту безцінну підтримку, яку ми отримали у вільному світі в питанні санкцій щодо агресора і в питанні надання допомоги нашій країні у війні із варварами ХХІ століття – путінською Росією. Ми всі маємо усвідомлювати, що війна йде не просто в Україні, ця війна йде у центрі Європи. Путінська кривава російська рулетка – це виклик усьому цивілізованому світу. Агресія спочатку проти вільної Грузії, вбивство мирних громадян, жінок і дітей в Сирії, розв'язана війна проти України. Хто наступний в списку ошаленілого кремлівського вбивці? Тому сьогодні для українського парламенту питання оборони і безпеки стали безумовним пріоритетом. З початку сьомого скликання Верховна Рада України ухвалила 155 надважливих для оборони країни законів. Близько ста законів щодо соціального захисту наших воїнів, серед останніх надважливих законів – це Закон про Сили спеціальних операцій, ще один етап і крок для зміцнення безпеки держави. Також хочу наголосити, саме ця Верховна Рада України ухвалила всі подання Генеральної прокуратури щодо зняття недоторканності. Моя позиція як Голови Верховної Ради: всі подання у цих стінах мають підтримуватись. Я також хочу подякувати депутатам парламенту, які в складі делегацій доносили правду про російську агресію проти України на міжнародній арені. В умовах гібридної війни, в умовах тотальної російської пропаганди і дезінформації, на яку Кремлем витрачаються мільярди рублів, ця робота є безцінною. Сотні зустрічей було проведено народними депутатами із нашими закордонними партнерами. Продовження санкцій проти агресора, недопущення російської делегації в ПАРЄ – це результат також і нашої спільної роботи. Ще один важливий індикатор спроможності роботи Верховної Ради – це ухвалення всіх без винятку законів для отримання безвізу з ЄС, і ми це зробили в цьому залі. І в той же час, колеги, маємо визнати, що рівень недовіри до Верховної Ради на сьогодні є критичним, і це насправді є великою проблемою, яку ми маємо переосмислити і спитати, чому так? Я бачу дві причини. Перша з них пов'язана з низьким рівнем відповідальності наших колег і банальним бажанням не ходити на роботу. Ні я, ні будь-хто в цьому залі не зможе пояснити мільйонам українців, пенсіонерам, лікарям, вчителям, солдатам, чому в робочих день немає народного депутата на роботі? Ніхто не зможе пояснити, дивлячись в очі хлопців, замерзлих в окопі східного фронту, чому немає тебе на робочому місці в парламенті воюючої країни? Переконаний, як і більшість в цьому залі, відсутність депутата на робочому місці під час війни – неприпустимо. Просто підло. Я, як і вживав, буду вживати всіх заходів для підвищення дисципліни. Але, колеги, без переосмислення кожного своєї ролі і своєї відповідальності перед хлопцями на передовій нам буде важко повернути довіру суспільства. Немає часу на роботу в сесійній залі? Складайте мандати і займайтеся своїми приватними бізнесами. У нас більшість у залі дуже активних, дієвих, професійних депутатів. Але є ця частина, яка своєю відсутністю дисципліни приносить зневагу до найвищого законодавчого органу воюючої України. Давайте спільно з цим боротися. Друга причина – це спроба дестабілізувати парламент через внутрішньополітичну ворожнечу. Сьогодні уже твердо можна заявити: план, спрямований на дестабілізацію і параліч головного законодавчого органу країни, провалився. Парламент працює. Із усіма викликами, які стояли перед нами ми справились: ми не дозволили заблокувати і кинути Верховну Раду в прірву взаємопоборювання, бо ми не маємо морального права повторити помилки минулого. формули "два українці – три гетьмани" це формула і технологія, яка нам нав'язується з Кремля, яка веде до одного: втрати незалежності. Як я і казав, пріоритет – питання оборони країни. Усі закони, спрямовані на захист проти російської агресії будуть у цьому залі першочергові, і вони будуть проголосовані. Ми маємо продовжити судову реформу. Продовжити реформу децентралізації, дерегуляції і ухвалення законів для малого і середнього бізнесу. Я переконаний, нам важливо в найближчий період оновити склад ЦВК. Після довгих дискусій я вірю, що найближчим часом ми це питання розглянемо і вирішимо. Ще одне питання надважливе – це наближення безпекового законодавства поля України до стандартів Північноатлантичного альянсу. Один з пріоритетів – гармонізація законодавства НАТО та України. І я підтримую ініціативу щодо референдуму про вступ у НАТО. Україна має стати важливою і невід'ємною частиною глобальної системи безпеки. У гуманітарному фронті. На минулій сесії ми ухвалили ряд надважливих гуманітарних законів. Фактично, законодавчо завершили процес декомунізації. Тисячі комуністичних ідолів сьогодні вже не отруюють національну пам'ять українців. Ми відновлюємо справедливість щодо української мови. Вступив в дію Закон "Про квоти для української музики в радіоефірі", який ми тут разом прийняли. Я переконаний, ця сесія парламенту не стане виключенням. Крок за кроком ми будемо повертати до життя нашу історію і нашу мову. Шановні колеги, ще ніколи Україна не мала такої боєздатної армії і такого рівня патріотизму. Сьогодні рівень мобілізації нації максимальний. Це відчувається і в окопах Світлодарської дуги, це відчувається в розтерзаній російськими "градами" Авдіївці, це відчувається в чергах, щоб здати кров для поранених бійців у Дніпрі і десятках міст Україні. Але і рівень відповідальності кожного з нас має бути максимальний. Я вірю, я переконаний, що на цій сесії ми зможемо продемонструвати високий рівень відповідальності,

Шановні колеги, також я сьогодні хотів би привітати з днем народження нашу колегу народного депутата України Ірину Степанівну Луценко. Давайте привітаємо разом пані Ірину! (Оплески)

всім, хто брав участь у відкритті шостої сесії Верховної Ради України. Треба працювати. До взаємодії, до нових перемог! Дякуємо вам!

що під час запису усі фракції мають взяти участь в записі і провести запис. І прошу приготуватися до запису, колеги. (Шум у залі) Вже була. Була вже. Колеги, прошу провести запис на виступи від фракцій і груп. Будь ласка, прошу записатися.

Перед тим як надати слово представникам фракцій, які записалися, я надаю слово, першому надаю слово Лабазюку Сергію Петровичу від групи "Воля народу". Запрошую до трибуни. Шановний пане Голово, шановні колеги, на цьому тижні має бути завершено узгодження технічних питань меморандуму співпраці з МВФ. Що вчора заявив міністр фінансів Олександр Данилюк? Суспільство було вкрай стурбоване проектом вимог із 12 пунктів, який потрапив до ЗМІ всередині січня. Тому ми закликаємо перед прийняттям узгоджених вимог провести закриту нараду з представниками усіх парламентських груп за участі Президента. Ми вже чули, що до кінця 2018 року Україна планує отримати ще вісім траншів, загальна сума – 9,9 мільярдів доларів. Чи хтось ставив запитання: а куди пішли вже отримані мільярди? Було б доречно про це прозвітувати на закритій нараді, де Кабмін чітко пояснив би народу України сьогодні куди пішли ці кошти. Якщо підняття пенсійного віку знято з порядку денного, зі слів Данилюка, то питання продажу сільськогосподарської землі стоїть активно сьогодні на порядку денному. А чи маємо ми моральне право продавати землю, не вирішивши ключові проблеми: не провівши оцінку, не провівши інвентаризацію землі, не забезпечивши сьогодні доступ до землі в першу чергу фермерів України? Якщо ми сьогодні відкриємо ринок землі, ми дамо доступ до нашого єдиного багатства закордонним гаманцям, які прийдуть і зроблять рабами наших українців. Потрібно провести цілий ряд заходів, а тільки після того ми можемо говорити про справедливість. Натомість ми бачимо неприхований поспіх, слідуючи волі МВФ. Що ми цим доб'ємося? Українське село буде знищене, робочі місця закриті, а українці, особливо молодь, будуть шукати щасливого життя за межами нашої держави, далеко, не на майбутнє для нас. Подивіться, вже сьогодні відбувається: не менше 30 відсотків українців мають бажання виїхати на постійне проживання за кордон. Близько 40 відсотків мають бажання працювати за кордоном. І це вже до тих 7 з половиною мільйонів людей, які довгий час і так перебувають за кордоном, шукаючи там кращого життя для себе. Тому виникає питання: а хто ж сьогодні буде відбудовувати українську економіку, хто буде створювати додану вартість? Держава навіть не може забезпечити свою молодь, з тих патріотичних міркувань які вирішили стати держслужбовцями. А потім, ухвалюючи бюджет на цей рік, обрізали посадові оклади вдвічі. У державі мінімальна заробітна плата 3 200, але не для держслужбовців. Державна служба повністю розбалансована. І нам сьогодні потрібно думати і дбати, як відновити справедливість. Депутатська група "Воля народу" наголошує: нинішня сесія Верховної Ради є багато в чому вирішальною. Або ми будемо вирішувати ті виклики, з якими зіштовхнулась держава і суспільство, або це буде наша остання… Дякую вам. Від Радикальної партії Попов Ігор передає слово Ляшку Олегу Валерійовичу. Будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Перш за все, ми дякуємо нашим мужнім захисникам, військовослужбовцям Збройних Сил, рятувальникам, енергетикам, добровольцям, волонтерам – усім тим, хто сьогодні захищає країну на східному фронті, рятує Авдіївку, рятує Маріуполь, рятує наших українців, які сьогодні потерпають від російської агресії. Водночас ми маємо усвідомлювати, що сильна армія, сильна дипломатія, сильна Україна, потужна, конкурентоспроможна Україна можлива лише за умови Радикальна партія пропонує суспільству і Україні стратегію відновлення, економічного відновлення, національного відновлення, стратегію подолання бідності, створення нових робочих місць для українців. Саме тому ми вимагаємо від уряду і не лише вимагаємо, а пропонуємо радикально підвищувати

щоб українці завжди були бідні і щоб вони були жебраками, і жили на подачки від влади. І тому Радикальна партія вимагає від уряду негайно внести сюди подання до парламенту про підвищення пенсій Пенсійного фонду за січень місяць 40 відсотків, є ресурс підняти пенсії. Ми вимагаємо нарешті виконати програму і дати людям безплатні ліки, про які ми домовлялися, уряд гарантував, але, на жаль, ми не бачимо сьогодні цих безплатних ліків для українців, які того потребують у першу чергу. Наступне. Стратегія національної безпеки. 17 лютого в Мюнхені буде конференція з безпеки, там будуть світові лідери, там буде Президент України. Ми вимагаємо від Президента поставити перед світовими лідерами вимогу виконання Будапештського меморандуму, укладення прямої військової угоди

матиме економічне зростання, коли українці матимуть роботу і зарплату. Саме цього ми пропонуємо нашій країні. Від "Батьківщини" Тимошенко Юлія Володимирівна, будь ласка. Авдіївка – горе, біль, смерті, герої, які пали за нашу свободу, за збереження державності, люди, які страждають безмірно. Абсолютно чітко: розпочалася нова ескалація військового конфлікту, насправді війни проти України. Коли я уважно слухала виступ Голови Верховної Ради, він багато разів в своєму виступі назвав слово "війна", "окупація", "наша армія", "оборона", "захист", "смерть". сьогодні ми не помічаємо, що на основі ескалації, яка відбувається на східному фронті, почалася хвиля пропагандистська

Частина високопосадовців сказали, що вони не вірять, що у нас в Україні війна, що тут громадянська війна, і треба врегулювати стосунки між самим народом. І саме тому зараз невідкладно ми мусимо змінити докорінно наше відношення до всього, що відбувається на сході. Треба припинити як мантри зараз вимовляти "АТО". Це не АТО, це – війна. Треба нарешті припинити все це шахрайство і виконати 106 статтю Конституції і ввести нарешті воєнний стан в Донецькій, Луганській області. І це перший крок до миру, тому що це захист наших громадян, які мешкають на окупованих територіях, це захист нашої території, це захист наших військових, яких сьогодні абсолютно необґрунтовано обвинувачують у мародерстві, коли вони реально виконують свої обов'язки по захисту держави. І треба нарешті визнати окуповані території окупованими, а не називати їх ефективно контрольованими територіями України з боку Російської цей обман і світ зрозуміє, що ми дійсно оцінили ці події як війну і почали захищатися. Але у той же час нам треба звернутися до Президента, щоб він вніс Указ про оголошення воєнного стану, нам треба прийняти Закон про окуповані території і нам треба зупинити той економічний і соціальний розвал, який відбувається в Україні. Люди знищені фінансово і економічно, і тому ми будемо ініціювати відставку Прем'єр-міністра Гройсмана і його уряду. Досить знущатися над країною Будь ласка, 30 секунд. Країна мусить отримати ефективне віддане Україні керівництво, інакше ми всі будемо співучасниками того, що відбувається у нашій державі. Дякую. Від "Партії "Відродження" Бондар Віктор Васильович. Будь безумовно, ми сьогодні є свідками того, що ми втрачаємо частину території на сході, яка окупована, і там, на жаль, немає сьогодні української влади, там є банди, банди, зграї, які знущаються над людьми і зруйнували цю частину території України. Але є проблеми і в середині країни. Ми бачимо, що сьогодні починає руйнуватися адміністративно-територіальний устрій України. Кожне міністерство, кожне відомство сьогодні по суті створює і нарізає вже нову карту адміністративних округів по території України в областях і районах України. ДФС, прокуратура, суди, міліція роблять свої якісь округи, створюють свої адміністративні устрої так, як їм сьогодні зручно керувати, виходячи з їхніх економічних можливостей, виходячи з штатної чисельності, виходячи з того, які органи утворені, в яких областях. Так не може бути. Останній приклад, який ми побачили, про що я вже вчора говорив, це так зване рішення про утворення госпітальних округів по території України. От карта, яку нам запропонували як вони будуть отут створюватись. В кожній області буде від 3 до 5 госпітальних округів. Це значить, що 3-5 головних лікарень, а всі інші лікарні, що з ними буде? Районні лікарні, ФАПи, як вони будуть розвиватися? Це значить, що кожна ця лікарня має обслуговувати від 300 до 700 тисяч населення. А де ці лікарні взяти в кожній області, 3-5 таких лікарень? Це бюджет, створення, розбудови кожної такої лікарні 300-500 мільйонів доларів мінімум. Немає сьогодні цих коштів. Ми зараз знову через цю псевдореформу прийдемо до того, що зруйнуємо залишки того, що існує в Україні в медичній сфері, ліквідуються районні лікарні і люди залишаться без медичного обслуговування взагалі. Я звертаюсь до уряду. Треба зупинити цю вакханалію, треба зупинити всі державні ограни нарізати власні округи, як їм подобається, виходячи через їхнє бюджетне фінансування, штатний розпис і так далі. Треба повернутися до адміністративно-територіального устрою України. Є райони і людина має знати, що вона приїжджає в район, а там є міліція, там є прокуратура, там є суд, там є районна лікарня і так далі. Сьогодні будується така система, що людина не буде знати куди їхати: в одному районні її прокуратура, в другому – земельщики, в п'ятому – лікарня і так далі. Вибачте, ця схема утопічна. Ми самі руйнуємо цей державний устрій. Тому звертаюсь до уряду. Давайте заслухаємо, в першу чергу, міністра охорони здоров'я, що вони планують зробити з цими госпітальними округами, з лікарнями, як буде фінансуватися, хто буде підвозити людей, звідки будуть братися машини, як буде забезпечене фінансування всіх цих закладів, щоб ми не втратили і районні лікарні, і ФАПи, і

план привести свої територіальні підрозділи у відповідність до адміністративно-територіального устрою України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановний колега. Будь ласка, від "Опозиційного блоку" – народний депутат Вілкул.

зарегистрировали проект Постановления Верховной Рады об обращении к главам государств, лидерам "нормандского формата" для того, чтобы созвать экстренное заседание "нормандского формата", и мы требуем вынести этот вопрос в зал

Дякую. Від фракції "Самопоміч" Сидорович Руслан Михайлович. Передає слово Єгору Соболєву, Вчора біля українського Бахмуту люди у формі української поліції напали на ветеранів цієї війни за незалежність: труїли газом, збивали з ніг, додавали палицями по головах. Єдина провина цих ветеранів, що вони виступили проти торгівлі на крові – торгівлі з окупованими територіями. Всі спостерігали за нападом на Авдіївку минулого тижня, вся країна, але мало хто в країні здогадувався, що у двох десятках кілометрів праворуч від Авдіївки ешелон за ешелоном кожного дня з і в окуповані території йшла торгівля величезними обсягами. Відповідальність всієї держави, відповідальність Служби безпеки України, відповідальність парламенту, відповідальність уряду взяли на себе ветерани. Вдячність від цієї держави, яку вони, в тому числі захистили у 2014 році, вони отримали газ, кийки і кримінальні справи. Ветерани зможуть себе захистити, якщо новий "Беркут" на чолі з новими керівниками і разом зі старими "тітушками" забули чим закінчилися напади людей на Майдані, то суспільство їм швидко нагадає. У нас прохання до людей, до справжніх людей, які є в цьому парламенті: давайте прийдемо їм на допомогу. Ми просимо Комітет з правоохоронної діяльності вже завтра на чолі з Андрієм Кожем'якіним зібрати спеціальне засідання і розглянути цей напад, розглянути особисту відповідальність донецького-севастопольського генерала Аброськіна. Розглянути відповідальність міністра внутрішніх справ, без якого такі операції не мають бути можливими. Ми просимо весь український парламент зробити свою роботу: ухвалити закон, який зробить цю торгівлю на крові незаконною. Не можна торгувати з державою, яка на ці гроші озброює і вбиває наших людей. Не можна торгувати з державою, яка напад за нападом нищить Україну ззовні і зсередини. Це просте правило ми з вами досі не вивчили. "Самопоміч" просить всіх депутатів приєднатися до нашої ініціативи і ухвалити Закон про тимчасово окуповані території, а парламент стати місцем, який розслідує і притягне до відповідальності тих людей, які хочуть стати новими захарченками новими коряками, новими катами цієї держави. Від "Народного фронту" Федорук Микола Трохимович передає слово Максиму Бурбаку. Будь ласка, пане Максиме. Доброго дня! Фракція "Народний фронт" закликає український парламент бути готовим до сценарію, який намагатиметься нав'язати нашій країні ззовні. Оскільки мова йде про серйозні загрози національній безпеці, фракція "Народний фронт" заявляє про необхідність ухвалення стратегії і плану звільнення Криму і Донбасу. Президент України як Головнокомандувач Збройних Сил України і гарант державного суверенітету і територіальної цілісності має дати суспільству це стратегічне бачення, представити його в парламенті, а парламент повинен підтримати його. Затверджений план деокупації Криму і захоплених ворогом районів східної України – покроковий алгоритм, об'єднавчий для всієї державної влади. Звільнення від окупації мусить стати національною ідею на найближчий період. До "норманської четвірки" має долучитися США і Великобританія як гаранти безпеки України за Будапештським меморандумом. Робота сформування антипутінської коаліції – це професійна діяльність нашої влади без ганебної туалетної дипломатії, смикання за рукав світових політиків для домашнього дешевого піару. "Народний фронт" вбачає майбутнє України у повноправному членстві в НАТО. Водночас, ми вважаємо безвідповідальним те, що досі немає постійного представника місії України при НАТО.

Якщо ми хочемо відмежувати країну від агресора, мусимо відновити будівництво державного кордону, збільшивши фінансування. Оборонні проекти, які важливі для захисту нашої держави повинні бути поза політичними спекуляціями і внутрішньополітичною боротьбою. Навпаки, такий проект як "Європейський вал" має стати предметом лобізму патріотичних сил. Перемога над агресором – це посилення вітчизняної економіки. Навіть для тих, хто живе на схід від "Європейського валу", для мешканців "російського міра" високі стандарти життя в Україні – переконлива агітація і пропаганда вільного світу, протистоїть режиму Путіну. "Народний фронт" нагадує, що в найскладніші часи після Революції Гідності, уряд Арсенія Яценюка зміг зберегти макроекономічну стабільність, створена армія, уряд стабільно платив зарплати і пенсії, була розпочата реформа у сферах енергетики, субсидій і енергоефективності, державного управління, державних закупівель. І зараз на початку 2017 року настав час наповнювати потенціал в країні приватної ініціативи інвестиціями. Після націоналізації "ПриватБанку" держава стала найбільшим гравцем на банківському секторі України. Цю можливість треба використати, щоб зробити доступнішими кредити для малого і середнього бізнесу, а також для населення. Це – конституційна відповідальність голови НБУ. Для нас вкрай важлива курсова стабільність і активізація ділової активності. У тіло економіки потрібно влити кров у вигляді потужних фінансових вливань за рахунок мобілізації внутрішніх можливостей. Також необхідно повертатися до реалізації приватизаційних проектів, без істерик, конвульсій і бе-бе-бе відправляти на продаж державні підприємства, поповнюючи бюджет доходами. Інвестиції у виробництво ….. української продукції. На ганьбі, яку пережила Україна з приватизацією "Одеського припортового заводу", потрібно поставити крапку. Як ми пам'ятаємо, саме через зальотних бариг, які називають себе політиками, конкурс було зірвано, а збитки держави сягнули 500 мільйонів доларів. 2017 рік – останній для проведення ефективних реформ. Далі – підготовка до виборів, будуть обіцянки і популізм. Закликаю всіх у залі об'єднатися, щоб виконати історичну місію парламенту – розбудову європейської незалежної держави Україна. Слава Україні!

Олексій Гочаренко, "Блок Петра Порошенка". Шановні друзі, шоста сесія Верховної Ради розпочинається в дуже напружений для України момент. Починаючи з 29 січня російські окупаційні війська при підтримці терористів ведуть наступ на Авдіївку. Для цього вони використовують артилерію заборонених Мінськими угодами калібрів, реактивні системи залпового вогню. Ворожа артилерія гатить по житлових будинках, школі, лікарні, по об'єктах критичної інфраструктури: електро-, водо-, теплопостачання. – антилюдяна! – система і практика стала візитною карткою Путіна. Саме це він робив і в Сирії, в Алепо. Яка мета? Мета – викликати паніку, мета – викликати страх у суспільстві. Але в Україні це не вийшло, незламні Збройні Сили України не відступили ані на крок. Дипломатичний фронт на чолі з Президентом оперативно та ефективно проінформував світову громадськість про те, що відбувається в Україні і які є цілі Путіна. Український уряд в короткі перерви між обстрілами зумів відновити тепло-, електропостачання Авдіївки. Українське суспільство, в тому числі народні депутати від "Блоку Петра Порошенка", в лічені дні зорганізували поток гуманітарної допомоги для мешканців Авдіївки та для українських військових. Ми знову продемонстрували і собі, і всьому світові, що коли ми разом – ми є незламні і ми є непобедимі. Але подивіться, чи всі об'єдналися в такий скрутний для країни момент. В декількох кілометрах від Авдіївки блокували состави з українським вугіллям – вугіллям, яке видобуто в українських шахтах українськими шахтарями громадянами України, які сплачують податки в український бюджет, вугілля, яке йшло на українські теплоелектростанції для того, щоб подати тепло в українські будинки. І ті, хто це роблять, кажуть, що вони – патріоти України, а, може, вони – диверсанти? А, може, вони – просто політикани? Подивіться, далі що відбувається: в той час, як одні народні депутати знаходяться в Авдіївці, біля Авдіївки, допомагаючи її мешканцям, українським військовим, інші виходять в ефіри пропагандистського російського телебачення як пан Шуфрич і кажуть, що це Україна винна в тому, що відбувається в Авдіївці, і зривають оплески на російському телебаченні у російських пропагандистів. Що це є? Якщо "Опозиційний блок – не п'ята колонна, вони мають негайно виключити Шуфрича з фракції. Ми як фракція БПП вимагаємо розслідування таких дій і заяв народного депутата, якщо його можна назвати народним депутатом. Україна сьогодні потребує об'єднання. Ми всі йшли в парламент від різних партій під різними гаслами, від різних політичних сил, під різними... але сьогодні ми маємо відкинути все, що нас роз'єднує заради України, яка в нас одна. Ми маємо об'єднатися для того, щоб дати гідну відсіч ворогам внутрішнім та зовнішнім. Слава Україні! Дякую. Шановні колеги, я хотів би зараз усіх народних депутатів запросити в зал. Ми розпочнемо роботу відразу затвердженням порядку денного сесії. І прошу запросити усіх депутатів в зал. Прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. А поки депутати заходять в зал, я надаю хвилину, слово для виступу Оксані Корчинській з інформацією з Авдіївки, медичної допомоги і мирним мешканцям, і наших воїнів. Прошу усіх заходити в зал, займати робочі місця. Будь ласка, пані Оксана. 10:52:46 Оцим уламком російські війська з російського танку "Т-90" російськими снарядами обстріляли нашу лікарню в Авдіївці. Три снаряди лягло біля нашої лікарні, біля площадки, де ми в цей момент, всі медики військові, цивільні і наші парамедики, вантажили наших поранених, вантажили і приймали наше мирне населення, поранених. Отаким снарядом, котрий ліг від нас на дорозі якраз нашої "швидкої допомоги", на жаль, ОБСЄ відмовилося зафіксувати за всі ці дні всі ці три снаряди, котрі лежали, і я приїхала і привезла цей уже уламок, щоб всі побачили, чим воює Росія з Україною. Ще раз вам кажу: все, що вони надіялись, вони обстріляли спочатку наш мирний медпункт в Красногорівці, котрий за Авдіївкою знаходиться, потім вони десять снарядів випустили по нашій "дев'ятці", там, де… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. КОРЧИНСЬКА О.А. … там, де знаходився медпункт 72 бригади. Все, що вони надіялись, що ми покинемо Авдіївку. Ніколи такого не сталося. Через три години після того, як обстріляли нашу лікарню, всі наші евакуаційні підрозділи, добровольчі: ASAP, "Госпітальєри" – в повному складі були в Авдіївці. За цей тиждень було врятовано ними: нашими військовими, цивільними медиками, нашими добровольцями – 81 військовослужбовця і 12 мирного населення людей… Дякую. Шановні колеги, переходимо до першої позиції в нашому порядку денному. Це є про порядок денний шостої сесії Верховної Ради України. понеділок 6 лютого на Погоджувальній раді я повідомив, що, формуючи порядок денний шостої сесії, ми не отримали ще усіх пропозицій, особливо від комітетів. Ще сім комітетів не подали свої пропозиції до повного порядку денного, і тому надати повний документ стосовно порядку шостої сесії ще немає технічної можливості. І у зв'язку з тим, як це було і на попередній сесії, я запропонував на Погоджувальній раді, або до сьогодні подати всім комітетам свої пропозиції, або голосувати порядок денний на цей тиждень. Оскільки пропозицій не надійшло ще від комітетів і було від них прохання, щоб дати можливість їм в середу подати пропозиції від комітетів, колеги, я пропоную затвердити на тиждень порядок денний і давайте з того приводу ми обміняємося думками, щоб виробити спільну позицію. Колеги, я прошу провести запис: два – за, два – проти по обговоренню цього питання. Будь ласка.

Шановні колеги, фракція "Об'єднання "Самопоміч" закликає, безумовно, затвердити порядок денний поточного пленарного тижня, а от щодо розгляду порядку денного на всю сесію закликає і звертаю увагу вас на найважливіші закони, які сприяють розвитку бізнесу та захисту інтересів нашої держави і національної безпеки. Насамперед мова іде про Закон про тимчасово окуповані території, який закріпить статус і перекладе всю відповідальність на агресора Російську Федерацію. Друге – це постанова про звільнення пана Насірова і пана Білана. Я думаю, що з цим уже досить гратися, і нарешті український парламент має виконати свій функціональний обов'язок. Друге – Закон про державну мову під номером 5670. Наступне – постанова про звільнення міністра з питань тимчасово окупованих територій пана Черниша, який фактично виконує роль міністра капітуляції. І найголовніше, напевно, історичне завдання поточної каденції Верховної Ради – це ухвалення нового Закону про вибори народних депутатів за відкритими списками з регіональними округами. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Народного фронту" Бурбак Максим Юрійович. Будь ласка. Шановні колеги, я звертаюся до всіх у цій залі з тим, щоб ми проголосували за затвердження порядку денного, адже це потрібно всім. Всі фракції подали свої законопроекти. І підтримую позицію Андрія Володимировича Парубія з тим, щоби проголосували на цей тиждень, щоб в середу комітети надали свої пропозиції, і ми врешті-решт проголосували за повний порядок денний на цю сесію. Окремо хочу зазначити, в четвер стоїть в порядку денному Закон про спецконфіскацію грошей, вкрадених режимом Януковича. Це є законопроект урядовий. Там враховані всі пропозиції всіх фракцій. Всі контраверсійні норми вилучені. Я закликаю всіх колег в цій сесійній залі не робити на цьому шоу, не займатися популізмом, а принаймні в середу перечитати цей законопроект, а в четвер консолідовано проголосувати. З тим, що зараз ми бачимо після подій в Авдіївці, як знову ж таки спрацювали наші Збройні Сили України, як державна виконавча влада підтримала Авдіївку, і там тепло, і зараз відновився мир та спокій. Але я закликаю всіх зараз проголосувати за спецконфіскацію з тим, щоби гроші, які два роки тому були арештовані урядом Яценюка, які розміщено на рахунках в банках, повинні бути повернені до бюджету і повинні запрацювати на підвищення обороноздатності та національної безпеки України, і на підвищення соціальних стандартів соціально вразливим верствам населення. Тому, колеги, голосуємо за порядок денний на цей тиждень, а в четвер максимальна мобілізація депутатів в залі для того, щоб гроші Януковича врешті-решт були повернуті державі. Дякую.

Мы говорим о децентрализации. Я вам приведу элементарный пример. Вот два закона я подал: 4103 – это по экологическому сбору и 4495 – это то, что касается акцизов.

Від "Батьківщини" – Сергій Соболєв. І, колеги, зараз переходимо до прийняття рішення, будь ласка, заходимо, займаємо робочі місця. Будь ласка, пане Сергій. Шановні колеги, фракція "Батьківщина" завжди голосувала за затвердження порядку денного всієї сесії. І ми вважаємо, що кожен народний депутат має право подати ті законодавчі ініціативи, так само як Президент і уряд, які вони вважають за необхідне і необхідне для країни. На жаль, ми знову бачимо подвійний підхід. У нас є законопроекти. які нібито відхилені комітетами. Я нагадую: рішення комітету є лише рекомендаційне. Остаточне рішення ухвалює зал. Тому як можна відхилити, наприклад, законопроект за підписом цілого ряду депутатів нашої фракції, включаючи Юлію Тимошенко, про запобігання незаконному відчуженню земель. Ми вважаємо, що повинен бути поставлений порядок денний на всю сесію, ми повинні його ухвалити, а не

з Люксембургом про уникнення подвійного оподаткування це чергова бомба, яка закладається на те, щоб офшори діяли в Україні. Наше прохання, щоб такі речі не проходили через парламент. І от якраз це завдання комітетів такі речі відслідковувати. Саме тому фракція "Батьківщина" буде голосувати за порядок денний на весь сесійний період для того, щоб далі безпосередньо розглядалися всі закони, які були подані народними депутатами без будь-яких додатків. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тільки ще раз наголошу, що сім комітетів не подали пропозиції, пане Сергій, і тільки в тому виникла подібна ситуація.

Більшість із вас, очевидно, не знає, що переважна більшість українців живуть дуже бідно. Тому фракція Радикальної партії вимагає в першочерговому порядку розгляду тих законопроектів, які дадуть можливість подолати бідність, дати українцям роботу, нормальну зарплату і достойні доходи, які дозволять годувати їхні власні сім'ї. Ми вимагаємо сьогодні, на цьому тижні невідкладно поставити законопроект про перерахунок вартості тарифів на газ, тому що люди не можуть платити за ці тарифи. Ми вимагаємо поставити наш законопроект про підвищення пенсій для українських пенсіонерів, які не можуть звести кінці з кінцями. Ми вимагаємо від уряду внести до парламенту подання на те, щоб створювати робочі місця для українців, забезпечувати їх роботою і достойною зарплатою. От, які закони має розглядати парламент! Дякую, шановні колеги! Переходимо до прийняття рішення. І я прошу усіх зайняти робочі місця, прошу приготуватись до голосування. Будь ласка. Отже, я ставлю на голосування в зв’язку з тим, що ряд комітетів не подали своїх пропозицій щодо порядку денного сесії, ставлю на голосування пропозицію затвердити порядок денний пленарних засідань Верховної Ради України на цей тиждень 7-10 лютого. прошу проголосувати і прошу підтримати порядок денний на 7-10 лютого. Колеги, будь ласка, прошу підтримати і прошу проголосувати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати.

За тиждень, так. Без затвердження порядку денного ми не зможемо жодного питання поставити на розгляд. У нас стоїть вже наступним питанням проект Закону про внесення змін до законодавчих актів щодо державної підтримки дітей, які постійно проживають в зоні проведення АТО, у нас стоїть сьогодні блок екології і ми не зможемо жодного питання поставити, якщо не затвердимо порядок денний сесії. Тому я ще раз прошу усіх колег зайти в зал, зайняти робочі місця, приготуватись до голосування, я поставлю ще раз цю пропозицію на голосування. Будь ласка, запросіть депутатів в зал. Я прошу показати попереднє голосування на табло, щоб ми побачили. По фракціях, будь ласка, по фракціях.

Колеги, будь ласка, займайте місця, запросіть депутатів в зал.

Колеги, будь ласка, запросили в зал? Всі в залі є, можемо голосувати? Колеги, я ще раз наголошую: це спаралізує нашу роботу, якщо ми зараз не підтримаємо порядок денний. Я прошу всіх зайти в зал, приготуватися до голосування. Зараз ми переходимо до прийняття рішення. Ще раз хочу наголосити: я не ставлю в порядок денний на сесію тільки тому, що не всі комітети подали свої пропозиції. І тому звідси і є пропозиція – порядок денний на тиждень. Отже, будь ласка, заходьте, колеги.

Колеги, мене просять ще почекати 30 секунд, поки заходять депутати. Прошу голів фракцій максимально запросити, поки депутати заходять в зал, від "Волі народу" ще не було виступу, я даю Володимиру Литвину, прошу одна хвилина, Володимир Литвин. І прошу заходити всіх в зал, будь ласка.

українське суспільство, людей, розсмокчуться самі по собі, а ми будемо приймати рішення, скажімо, як захистити флору і фауну. Давайте приймемо рішення як захистити спочатку людей. І ще один момент. Шановний Голово, я не можу зрозуміти, скажімо, як планується робота? На четвер передбачається проект Закону про Український культурний фонд, який був внесений наприкінці минулого року, тобто в грудні. Натомість рік уже у Верховній Раді України перебуває проект Закону про Державний фонд гуманітарного розвитку, по суті справи, тотожний і він навіть не ставиться як альтернативний. Я не розумію такого вибіркового підходу, де буде більше голосів за той законопроект повинні проголосувати, Дякую. Колеги, я хочу вам нагадати традицію, яку розпочали на попередній сесії: у нас розгляд питань по блоках, і на сьогодні ми маємо блок питань екологічної політики. Можна багато дискутувати з приводу важливості або неважливості екологічної політики, але тим не менше, і комітет, і міністерство, і наші закордонні партнери вважають, що цей блок надзвичайно важливий. І так само сьогодні ми маємо питання інформатизації. Два ключових блоки, які запропонували комітети і які підготувати комітети. Наголошую: не Голова Верховної Ради, а комітети. І тому, колеги, я прошу зараз ще раз підтримати пропозицію проголосувати порядок денний на тиждень. Прошу приготуватися до голосування. І я ще раз ставлю на голосування пропозицію підтримати порядок денний пленарних засідань Верховної Ради України на тиждень 7-10 лютого.

За-211 Будь ласка, по фракціях. Не встигли. Бачу, що не всі встигли. (Шум мені… Я ще раз поставлю на голосування. Потім мені доведеться просто оголосити перерву і дати можливість змобілізувати депутатів для роботи у засіданні Верховної Ради України.

Колеги, можемо голосувати? Будь ласка, заходимо в зал, займаємо робочі місця. Будь ласка, я прошу колег депутатів зайти в зал, приготуватися до голосування. Отже, колеги, я ще раз ставлю на голосування пропозицію затвердити порядок денний пленарних засідань Верховної Ради України на тиждень 7-10 лютого. Будь ласка, займіть робочі місця. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Будь ласка, 7-10 лютого, порядок денний, прошу проголосувати. колеги, будь ласка, голосуємо.

Дякую, колеги. Шановні колеги, отже, зараз я ще раз поставлю на голосування. Якщо воно не пройде, я хочу вам наголосити, що ми можемо розглядати питання, які є з пропозиціями Президента, ми можемо розглядати друге читання і процедурні питання, які стосуються парламентських слухань. Отже, зараз я ще раз поставлю на голосування. Якщо порядок денний не буде затверджений, ми перейдемо до питань, які є з пропозиціями Президента. Тоді, на жаль, інформаційну політику ми не зможемо зайти, тому що це є перше читання. Але ми зможемо пройти друге читання питання для повторного розгляду з пропозиціями Президента, а теж процедурні питання всі, які стосуються парламентських слухань. Вони сьогодні є в порядку денному. Але я ще раз поставлю на голосування. І я прошу всіх приготуватись, зайняти місця. І я ставлю на голосування ще раз пропозицію проголосувати порядок денний пленарних засідань Верховної Ради України на 7-10 люте. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. 202 - за. Рішення не прийняте. Отже, ми переходимо до тих питань, які ми можемо розглядати. І я ставлю на розгляд Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" з пропозиціями Президента України від 28.10.2016 року (№ 2009а). Я нагадую, що ті закони, які розглядаються за пропозиціями Президента, не потребують спеціального рішення, вони ставляться на голосування після доповіді представника Президента і співдоповіді головного комітету. І я запрошую до доповіді Представника Президента України у Верховній Раді Герасимова Артура Володимировича. Будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги. Прийнятий Верховною Радою 4 жовтня 2016 року Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" (номер 2009а-д) не може бути підписаний Президентом України виходячи з такого. Згідно закону, що надійшов на підпис, оцінці впливу на довкілля підлягатиме діяльність практично в усіх основних сферах економіки. Разом з тим законом не враховуються особливості впровадження окремих видів господарської діяльності у сфері національної безпеки та оборони, діяльності у зоні, що зазнала радіоактивного забруднення в наслідок аварії на ЧАЕС, крім того, законом не врегульовано питання щодо необхідності невідкладної реалізації важливих для відновлення економічного потенціалу держави інфраструктурних проектів. По-друге, відповідно до закону оцінці впливу за довкілля підлягатимуть такі види планованої діяльності, як: реконструкція і технічне переоснащення, капітальний ремонт об'єктів будівництва, розширення, перепрофілювання, реалізація яких не завжди пов'язана із збільшенням впливу на довкілля. Враховуючи вище викладене, передбачені законом зміни створюватимуть додаткові перешкоди для впровадження підприємницької діяльності та призведуть до невиправданих матеріальних та інших витрат суб'єктів господарювання. Крім того, окремі положення закону збільшать строки та ускладнять проведення дозвільних процедур для започаткування планованої діяльності. Такий підхід не узгоджується з принципом дерегуляції. Також слід зазначити, що в законі, що надійшов на підпис, відсутні: вичерпний перелік підстав для відмови у видачі рішення з оцінки впливу на довкілля, критерії та порядок визначення екологічних умов у такому рішенні, зазначене може призвести до збільшення корупційних ризиків під час прийняття рішень про провадження господарської діяльності. Також слід зазначити, що положення закону не забезпечений чіткими механізмами їх реалізації, що не відповідає принципу юридичної визначеності. Так законом запроваджується адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері оцінки впливу на довкілля, але не визначається орган, посадова особа, уповноважені розглядати справи про таке правопорушення. Крім того, недовершеними є запропоновані законом механізми розгляду, узагальнення та врахування пропозицій громадськості. З огляду на зазначене, Президент України не може підтримати закон у запропонованій редакції з огляду на недовершеність правового регулювання процедури оцінки впливу на довкілля, створення штучних перепон для реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність та можливі негативні наслідки для розвитку економіки держави. Прошу підтримати пропозиції Президента України і відправити його на доопрацювання в комітет. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, прошу провести запис: два – за, два – проти. Вибачте, ні-ні. Зараз запитання до доповідача, 3 хвилини. Прошу провести запис на запитання до доповідача, будь ласка.

Рибак. Включіть мікрофон, будь ласка. 11:22:26 РИБАК І.П. Дякуємо за ґрунтовну доповідь щодо цього законопроекту. І тут більше не питання, а хотів би просто закликати не провалити дійсно цей важливий законопроект. Адже всі депутати в цьому залі пам'ятають пожежу в 2015 році в Василькові, і екологічне лихо, яке до сьогоднішнього дня турбує всіх мешканців цього регіону. Тому закликаю всіх підтримати пропозицію якраз Президента і відправити на доопрацювання у комітет, де буде ґрунтовно обговорений цей законопроект, відпрацьовані всі механізми, в тому числі які щойно не були названі з приводу військових об'єктів і їх введення в експлуатацію. І я думаю, що цей законопроект буде уже всіма нами підтриманий після доопрацювання в комітеті в другому читанні в залі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Це, я розумію, виступ. Ви не будете відповідати.

Олексій Рябчин, "Батьківщина", Донеччина. Це п'ятий чи шостий раз, коли ми розглядаємо цей законопроект, зараз вже з вето Президента. Цей законопроект потрібен українському бізнесу, який веде сталу практику. Цей законопроект потрібен інвесторам, які бажають інвестувати в Україну, але не бажають займатися корупцією. Цей законопроект потрібен українському народу, який хоче добробуту та покращення якості життя. У мене запитання: чому Адміністрації Президента та її бізнес-партнерам не потрібен цей законопроект? Чому він заветований і минулий законопроект, який ми провалили, який коаліція провалила, про СЕО та ОВД також не потрібен коаліції? Дякую. Дякую за запитання. Хочу сказати, що цей закон необхідний Україні, його підтримує Президент, його підтримує зала. Але у ньому, дійсно, є неузгодженості, про які тільки що було заявлено. Саме тому ми ми не пропонуємо відхилити цей законопроект. Якщо ви знаєте процедуру, то законопроект може бути відхилений, він може направлений бути на доопрацювання в комітет, чи може будуть пропозиції, які можуть бути підтримані в залі. Тому сьогодні прохання: всім зосередитися, підтримати його на доопрацювання в комітет, внести дуже швидко ці речі, які вже узгоджені, обговорені і з міністрами екології, і з депутатами в залі, з профільним комітетом, і якомога швидше винести його в зал і дійсно прийняти цей законопроект, який допоможе нам виконати оці європейські директиви і дуже багато конвенцій. Дякую. Дякую. І останнє запитання

щоб Президент, наклавши вето, надав вмотивовані та сформульовані пропозиції. Як ви можете прокоментувати те, що фактично у поданні Президента, яким було накладено вето, не міститься пропозицій до закону, натомість містяться зауваження до окремих його норм? Дякую за запитання. І хочу вам сказати, що наразі, що надані пропозиції, які чітко зрозумілі народним депутатам, які чітко зрозумілі фахівцям і які дозволяють доопрацювати цей закон якомога швидше і якомога якісніше виправити ті речі, які, на жаль, сьогодні там знаходяться. Дякую. Дякую. Час для запитань до доповідача вичерпаний. Дякую, Артур Володимирович. І я запрошую до співдоповіді секретаря Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Єднака Остапа Володимировича. Будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги народні депутати! Я би, зокрема по розгляду даного законопроекту попросив би єдності у залі, відповідної явки, тому що буквально півгодини тому ми всі рвали на собі сорочки, розказували, які жахіття відбуваються в Авдіївці, як важко нашим воїнам, медикам, еменесникам і так далі. Але ми повинні показати, як ми працюємо в залі, і довести це реальними справами, реальною явкою і реальним голосуванням в парламенті. Ми всі дуже хвилюємося за міжнародний імідж України. Але ми повинні розуміти, що, якщо, не дай Боже, ми зараз провалимо цей закон після двох перших читань в парламенті, ретельної підготовки до другого читання і, на превеликий жаль, вето Президента, то імідж України постраждає. Тому що 20 лютого у нас буде розгляд по даному законопроекту в комітеті по Орхуській конвенції і є ризик того, що Україну позбавлять прав та привілеїв по Орхуській конвенції за дотримання даного міжнародного документу. А це буде абсолютна ганьба для України, тому що фактично це буде означати, що ми не дотримуємося демократичних прав та процедур. Відповідна нота вже направлена нашому міністру закордонних справ Клімкіну. Як я вже говорив, даний законопроект пройшов два перших читання в парламенті. Підготовкою до другого читання сотні поправок були враховані. Бізнес, Європейська бізнес-асоціація, Американська торгова палата, різні профільні асоціації були долучені до його розробки та обговорення. Що не сподобалось Адміністрації Президента можна лише здогадуватись, тому що вмотивованих і сформульованих пропозицій до законопроекту про оцінку впливу на довкілля не було надано. Тобто можна висловлювати різні аргументи, але це ми маємо зараз такий факт. Наш комітет, натомість, Комітет екологічної політики готовий максимально в прозорий спосіб розглянути пропозиції та зауваження Адміністрації Президента і якісно уже, мабуть, в п'яте доопрацювати його до прийняття в залі. Тому я настирливо прошу народних депутатів усіх фракцій відповідально поставитися до даного законопроекту і не провалити його, як ми це зробили через власну безвідповідальність із Законом про стратегічну екологічну оцінку буквально декілька тижнів тому. Тому я закликаю до єдності в залі, до відповідного голосування і підтримати пропозицію нашого комітету повернути даний законопроект на доопрацювання і не зганьбити Україну. Дякую. Дякую. Прошу провести запис на запитання. Лишайтесь, пане Остапе, лишайтесь на трибуні. У нас є 3 хвилини запитання до співдоповідача. Рябчин. Включіть мікрофон. не відповідаємо… Україна не відповідає європейському законодавству і проти нас можуть відкрити, дійсно, погане провадження. Скажіть, будь ласка, реально за скільки ваш комітет, якщо сьогодні буде проголосовано цей законопроект, за скільки ваш комітет зможе опрацювати, коли у вас вже… чи заплановано у вас вже слухання цього законопроекту і чи готовий ваш комітет комітет якомога швидше переробити цей законопроект з пропозиціями і внести його у зал Верховної Ради. Шановні колеги! Я, мабуть, дам відповідь на запитання пана Олексія. У нас насправді вже напрацьовані поправки, які, з одного боку, витримають відповідність даного законопроекту європейським директивам, де в нас є зобов'язання, а з іншого боку, будуть намагатися максимально враховувати пропозиції Адміністрації Президента. Тому ми готові буквально в найкоротший термін і можливо навіть спробуємо до 20 лютого, щоб не попасти під санкції Орхуської Верховна Рада в цілому прийняла даний закон, нас привітало і Європейське Енергетичне Співтовариство, і Європейська комісія, всі дуже були задоволені тим як Україна, як український парламент відпрацював питання нашої європейської інтеграції і виконання Договору про асоціацію. Тому наша зараз відповідальність – врятувати імідж України і відповідально проголосувати.

сказав, що якщо б закон не був ветований Президентом України, що є справді величезна прикрість, то тоді Україна повністю виконала б всі вимоги рішення попередньої наради сторін при ООН. Скажіть мені зараз, наскільки ваш комітет може до 20 лютого, коли буде нарада сторін і будуть давати оцінку діям України, власне, може справитися. Тому що ми бачили вже листи, направлені від комітету оцінки Орхуської конвенції пану Клімкіну, ми бачили листи, направлені нашому міністру Семераку, ми бачили листи, направлені у ваш комітет. Як врятувати імідж України, і що має зробити парламент, щоб ми тут не зганьбились? Дякую. Пані Ганно, дякую вам за запитання. Як я уже сказав, це може бути міжнародний скандал, така поведінка України і недотримання правил і процедур по Орхуській конвенції. Зокрема, комітет з дотримання Орхуськії конвенції в даному листі чітко зазначив, що процедури, які зазначені в проекті Закону про оцінку впливу на довкілля абсолютно відповідають положенням конвенції. Тобто від комітету з дотримання Орхуської конвенції по проекту проекту закону немає жодних зауважень. Наш комітет, ще раз говорю, готовий в найкоротші терміни врахувати зауваження Адміністрації Президента по бізнес-клімату в Україні і тому подібне і вже на 20-і числа ми можемо презентувати доопрацьований законопроект. Тому зараз питання до відповідального голосування в залі. Дякую. Дякую. Будь ласка, Кіраль Сергій Іванович. 11:33:05 КІРАЛЬ С.І. Шановний пане Остапе! Мене цікавить ваше ставлення до пропозицій Президента вивести фактично з-під дії цього закону підприємство "Укроборонпрому"? Я пригадую інше вето Президента на Закон про підвищення прозорості підприємств державної форми власності, особливо підприємств "Укроборонпрому", якими він вивів їх з-під дії закону, де створювались наглядові ради, аудит, річна звітність опублікована. Чи це тенденція якась? І, в принципі/, ваше особисте ставлення до цього? Наступне, які саме особливості підприємницької діяльності, про що йдеться? Про те, що ми чули, власне, з доповіді пана Герасимова. Що мається на увазі? І останнє. Велике все-таки прохання від нас, від нашої фракції "Об'єднання "Самопоміч" розглянути цей законопроект терміново і внести його в зал. Дякую. По питаннях оборони це питання врегульовується у нас багатьма іншими законами. Ми можемо… ми не можемо насправді допустити, щоб інфраструктурні об'єкти, зокрема оборонного комплексу, проводилися без жодної екологічної оцінки. Такого нема навіть у Європі, ніде в світі такого нема, тому що вони реально впливають на довкілля. Але у нас є законодавство про обмеження доступу до державної таємниці і так далі, ці питання будуть врегульовані окремим законодавством. Там можна обмежити якимось чином доступ до інформації, участь громадськості і це питання у нас буде на комітеті обговорено, і врегульовано належним чином, щоб була відповідність, зокрема, до міжнародних документів. І насправді, якщо проявити волю та ініціативу, то ми можемо і вже навіть на цьому тижні мати узгоджений варіант закону, і таким чином не попасти під ганьбу по комітету з дотримання Орхуської конвенції і до 20-го числа мати вже прийнятий закон. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, зараз останнє ще запитання Оксани Юринець. Я прошу всіх заходити в зал, через хвилину ми переходимо до прийняття рішень. Я запрошую всіх колег депутатів зайти в зал для прийняття рішення. Будь ласка, Юринець включіть мікрофон. 11:35:17 ЮРИНЕЦЬ О.В. Висновок Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції щодо проекту Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", що закон не суперечить право Європейського Союзу та зобов'язанням України, взяти відповідно до Угоди про асоціацію. Принагідно, слід зазначити, що проект закону подекуди містить більш жорсткі вимоги ніж аналогічні положення конвенції ЕСПО і директив Європейського Союзу. Серед іншого, в частині наведеного переліку видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу. Так частиною другою статті 3 проекту закону передбачено, що до першої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно до пункту 15, належить видобування та перероблення корисних копалин без зазначеної їх площі. Водночас, відповідно до пункту 19 додатку до Директиви Європейського Союзу, а також пункту 16 додатку один до конвенції ЕСПО, оцінці підлягають кар'єри та райони відкритого видобутку корисних копалин з площею поверхні ділянки, що перевищують 25 гектарів, або райони видобутку торфу з площею поверхні ділянки, що… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую. Отже, колеги, переходимо до голосування. Прошу, можете займати робоче місце, Остап Володимирович. Колеги, будь ласка, займаємо робочі місця, переходимо до голосування.

Отже, колеги, я поставлю на голосування першою пропозицію комітету направити в комітет на доопрацювання – це ця позиція, яка підтримується всіма, принаймні всі у виступах її озвучували і підтримували. І тільки, якщо вона не набере голосів, законопроект буде відхилений. Отже, колеги, Отже, колеги, я наголошую пропозиція комітету звучить так: направити в комітет на доопрацювання і це найкоротший шлях, щоб ми закон змогли ввести в дію. Тому це ця пропозиція, яка об'єднує зал, яка об'єднує всіх виступаючих. І я прошу приготуватись, я ставлю на голосування Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" з пропозиціями Президента України від 28.10.2016 року (номер 2009а) направити в комітет на доопрацювання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

Закон прийнятий. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це є вноситься проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, (щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин) (№ 2604) в другому читанні я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань екологічної політики Рибака Івана Петровича. ДЗЮБЛИК П.В. Шановні колеги, на ваш розгляд у другому читанні вноситься законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища, рідкісних видів тварин і рослин (реєстраційний номер 2604). Метою прийняття закону є імплементація європейських екологічних норм про охорону середовища, рідкісних видів тварин і рослин, а також захист від знищення середовища перебування видів тваринного, рослинного світу, занесеного до "Червоної книги України". Законопроект вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Законів України "Про природно-заповідний фонд України" і "Про Червону книгу України". При підготовці до другого читання до даного проекту закону надійшло 11 зауважень і пропозицій народних депутатів України, суб'єктів права законодавчої ініціативи, з яких шість відхилені, а п'ять враховані, та внесені редакційні правки, які не змінюють суті законопроекту. Верховної Ради України завізувало законопроект із зауваженнями. Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи пропонує Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища, рідкісних видів тварин і рослин, реєстраційний номер 2604, прийнятий у другому читанні та в цілому як закон. Дякую за увагу. Дякую. Колеги, в цьому законопроекті всього кілька поправок, чотири поправки. Тому прошу залишатися на місцях, я по кожній з них пройдусь. 1-а, Ленський. Чи наполягає? Ні, не наполягає. 3-я, Гуляєв. Не наполягає. 7-а, Гуляєв. Не наполягає. 8-а, Левченко. Наполягає. Будь ласка, Левченку включіть мікрофон. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Законопроект пропонує замінити таке поняття як "здійснення протипожежних і санітарних заходів" на фразу "здійснення протипожежних заходів та вибіркового діагностичного відстрілу диких тварин для ветеринарно-санітарної спецекспертизи". Проте така пропозиція є недоцільна, адже вона може негативно позначитися на охороні природних комплексів та об'єктів природних заповідників. Оскільки одним вибірковим діагностичним відстрілом проблему, наприклад, поширення інфекційних хвороб вирішити неможливо. Тобто в чому проблема полягає? Пропонується широке визначення, яке в собі має на увазі низку різних типів заходів замінено дуже вузьке визначення виключно на вибірковий діагностичний відстріл диких тварин. І, безперечно, це... В такому випадку це не буде сприяти позитивному розвитку ситуації. Тому все ж таки прошу залишити діючу норму більш широку, яка дозволяє використовувати більш широкий спектр санітарних заходів. Дякую. Ви будете коментувати? Хто... Наполягають на голосуванні? Колеги, я ставлю на голосування 8 поправку народного депутата Левченка. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати.

За-154 Рішення не прийнято. 9-а, Ленський. Не наполягає. 10-а, Ленський. Не наполягає. Таким чином ми пройшли обговорення усіх поправок. Колеги, дякую вам, Павло Володимирович, ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу запросити депутатів в зал. Це є блок екологічної політики і імплементація європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин. Я думаю, це питання, яке має об'єднати зал. І я прошу приготуватися до голосування. І я ставлю на голосування... Так, зайшли в зал всі? Запросили в зал? Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин) (№ 2604) в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Підтримуємо. 225. Бачу, не встигли, колеги. Під час голосувань треба бути на місцях, я повторюю по кілька раз, я по кілька раз повторюю, колеги. Я дуже просив би, щоб ви дослухались до моїх попереджень про те, що за хвилину буде голосування. Я поставлю ще раз, але надалі прошу уважніше ставитись до моїх попереджень, коли відбудеться голосування. Отже, перша пропозиція: повернутись до розгляду проекту Закону 2604. Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

Прошу проголосувати. Прошу підтримати. 254 – за. Закон прийнятий. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це є проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру (щодо спеціального водокористування). Це теж друге читання. І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань екологічної політики Рибака Івана Петровича. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, на розгляд Верховної Ради України в другому читанні вноситься проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, за реєстраційним номером 3323. Законопроектом пропонується, зокрема, надати повноваження щодо видачі дозволів на спеціальне водокористування центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері розвитку водного господарства. Не відносити до спеціального водокористування водокористувачів, які забирають та використовують менше п'яти кубічних метрів води на добу, крім тієї, що використовується для виробництва напоїв та фасованої питної води. Визначити вичерпний перелік документів, які подаються водокористувачем для оформлення права спеціального водокористування, встановити вичерпні підстави для припинення права спеціального водокористування. При підготовці законопроекту до другого читання було внесено 28 пропозицій народних депутатів України, з них 17 пропозицій враховано, в тому числі частково та редакційно, і 11 пропозицій відхилено. При доопрацюванні до другого читання було вдосконалено процедуру видачі дозволів на спеціальне водокористування, визначені повноваження органів влади у рамках зазначеної процедури, уточнені терміни надання причетними центральними органами виконавчої влади погодженням на надання дозволу на спеціальне водокористування, тощо. Верховної Ради України завізувало законопроект з зауваженнями. Комітет пропонує Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру (за реєстраційним номером 3323), за результатами розгляду прийняти в другому читанні та в цілому як закон. Дякую вам. Залишайтесь на трибуні. Колеги, поправок не багато. 1-ша, Петьовка. Не наполягає. 2-га, Петьовка. Не наполягає. 3-тя, Левченко. Наполягає. Включіть, будь ласка, мікрофон. 11:48:28 ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Пропозиція щодо заміни органу, який видає дозвіл на спеціальне водокористування з відповідного органу місцевого самоврядування та місцевого органу виконавчої влади на Держводагентство є недоцільним, оскільки саме місцеві органи влади відповідають за комплексний економічний та соціальний розвиток територій, а тому вони і мають вирішувати важливе для цього розвитку питання про надання у спеціальне користування вод і водних об'єктів, розташованих на відповідних територіях. Крім того, надання відповідного повноваження Держводагентства не узгоджується з наданням цього повноваження його територіальним органам. З урахуванням цього доцільним є зберегти передбачений у чинній редакції кодексу погодження клопотань використання поверхневих вод зазначеного вище ЦОВВ. Мова йде про те, що законопроект пропонує, щоби відповідні документи видавали Держводагентство. Я вважаю, ми вважаємо, що правильно, щоби відповідні документи видавали місцеві органи влади, підзвітні, підконтрольні місцевим радам. Це правильно, тому що це локальний ресурс, яка має квотуватись… який має квотуватись місцевою владою. Тому прошу врахувати поправку. Дякую. Шановні колеги, насправді дійсно серйозне питання. Воно обговорювалось, неодноразово наші колеги-депутати задавали це питання. Але ми забуваємо, що проголосували вже взагалі за реформу в системі Управління водними ресурсами в Україні. І ми перевели управління водними ресурсами в нашій державі в басейнове управління. Тобто насправді всі ці дозволи будуть видаватись на місцях, але за принципами басейнового управління. Наводжу приклад. Річка Дністер проходить через низку областей. Вверху по течії забруднюється ця річка, вверху вверху по течії, а внизу по течії інша область. Наприклад, отам в Хмельницькій забруднюється, у Вінницькій ніхто не знає, які шкідливі речовини, і коли можна здійснювати водозабір. Тому якраз для цього і приймається цей законопроект, аби ця реформа дійсно запрацювала, реформа водної системи України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні, пане Юрій? Я ставлю на голосування поправку номер 3 народного депутата Левченка. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати.

я бачу з позиції зали, що я не буду наполягати на решті поправок по цьому питанню, але хотів би прокоментувати. Мова йде не виключно про великі річки, мова йде про всі водні ресурси. І очевидно, що навіть, якщо погодитись з тою логікою, якою говорить доповідач, очевидно, треба було б розділити все ж таки, що певні дозволи видає Держводагентство, за певні дозволи відповідають місцеві органи влади. Тому що по всіх розмовах про так звану децентралізацію, насправді, те, що ми бачимо в реальності, полягає у тому, що всі, скажімо, ресурсні питання концентруються в центрі і концентруються у Києві для того, щоб плодити чиновників, які потім будуть вимагати у когось хабарі. Натомість по питанням, де справді треба децентралізацію робити, чомусь цього не відбувається. Тому, власне кажучи, хотів би все ж таки ще раз спробувати по своїй поправці, але я розумію позицію залу. По іншим поправкам не наполягаю. Дякую. РИБАК І.П. Ще раз можна прокоментувати, що у зв'язку з переходом на басейнове управління водних ресурсів України якраз виникли оці незрозумілі речі, але цей закон врегульовує. І ми побачимо, що під час реалізації цього закону на місцях, дійсно, органи місцевого самоврядування, територіальні підрозділи центрального органу виконавчої влади у сфері управління водними ресурсами будуть надавати всі послуги нашому бізнесу, нашим громадянам на місцях. Дякую. Дякую. Ви наполягаєте, пане Юрій? Я ставлю на голосування поправку номер 5 народного депутата Левченка. Не наполягав? Наполягає. Прошу голосувати.

Колеги, ми фактично пройшли усі поправки. Я бачу ще Павло Пинзеник, по якій поправці? Будь ласка, включіть мікрофон. Павло Пинзеник. Шановний Голово, шановні колеги, я прошу поставити на підтвердження 3 поправки, це поправки номер 7, номер 16 та 21. Всі ці поправки істотно звужують сфери застосування закону. Зокрема поправка номер 7 робить можливим безконтрольні скиди стічних вод в об'єкти вторинними Поправка номер 16 де-факто вилучає зі сфери дії закону видобування мінеральної води. поправка номер один звужує перелік документів, яким повинен… нормативних актів, яким повинні відповідати документи, що подаються на одержання спеціальних дозволів. На цій підставі прошу поставити на підтвердження всі 3 поправки: 7-у,16-у та 21-у.

Тобто комітет не заперечує і я буду одна по одній ставити на підтвердження. Отже, комітет не заперечує, що ті поправки будуть зняті, щоб ми за них не голосували. Я правильно пояснюю. І я одна по одній ставлю на голосування. Отже, я ставлю на голосування на підтвердження поправку номер 7. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. 105. Не підтверджена сьома. 16 поправка. Хто підтримує її підтвердження, прошу проголосувати. 16-а. 91. Не підтверджена. І остання 21 поправка. Ставлю на підтвердження. Хто підтримує її підтвердження, прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо.

Не підтверджена 21 поправка. Шановні колеги, ми можемо переходити до голосування. Я прошу усіх народних депутатів зайти в зал, прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Зараз 1 хвилина ще Рибаку Івану Петровичу, щоб він сформулював чітко, яка буде редакція для голосування. Будь ласка, Іван Петрович. 11:56:13 РИБАК І.П. Шановні колеги, тут було декілька ще таких серйозних дискусій стосовно статті 49, де йде мова про право на здійснення спеціального водокористування. Я хотів би під стенограму зараз зацитувати наступні 2 абзаци як вони будуть звучати. "Спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування. Вторинні водокористувачі сплачують збір за спеціальне водокористування на загальних підставах". Даний абзац пропонується вилучити. Отже, зрозуміла редакція, в якій ми голосуємо. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення і прошу всіх зайняти робочі місця, і я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру (щодо спеціального водокористування) (№ 3323) з поправками, які оголосив з трибуни голова підкомітету Рибак Іван Петрович в другому читанні та в цілому. Прошу, колеги, проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо,

я бачу. Прошу по фракціям показати. Будь ласка, по фракціях. Колеги, зараз я поставлю на голосування повернення і я прошу усіх зайти в зал, прошу усіх зайняти робочі місця. Усі, колеги? Бачу. І я ставлю пропозицію повернутись до голосування за проект Закону 3323. Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо, прошу підтримати. міністра. Отже, ставлю на голосування пропозицію повернутись до 2023. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати. – за. І я ставлю знову проект Закону 3323 в другому читанні та в цілому. прошу проголосувати, прошу підтримати, в другому читанні та в цілому. Колеги, прошу проголосувати, прошу підтримати.

прийнято, колеги. Колеги, у нас згідно Регламенту о 12 годині перерва на 30 хвилин. І я оголошую перерву до 12 години 30 хвилин. О 12.30 прошу всіх прибути в зал для продовження нашої роботи.

і ми їх можемо ставити без затвердження порядку денного. Я прошу колег-депутатів зайти в зал, приготуватись до продовження роботи. Будь ласка.

у нас у блоці питань екологічної політики є проект закону, на якому наполягали наприкінці минулої сесії, я тоді пообіцяв поставити його на обговорення, це проект Закону про видобування та реалізацію бурштину. Нагадаю, що з цього приводу була створена робоча група, яку очолила Ірина Геращенко, яка провела системну роботу і сьогодні два з тих законопроектів, які розглядались на робочій групі, стоять на порядку денному. Таким чином я оголошую розгляд проекту Закону про видобування та реалізацію бурштину (номер 1351-1). І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Дзюблика Павла Володимировича. Будь ласка, Павло Володимирович. Дякую. Шановні колеги, нелегальний видобуток бурштину є величезною проблемою для нашої держави вже не один рік. Неможливо підрахувати скільки коштів втратили бюджети усіх рівнів від діяльності бурштинової мафії, що взяла під контроль видобуток сонячного каменю. Типовий ринок… тіньовий ринок бурштину оцінюється не в один мільярд доларів. На превеликий жаль, на початку цього року відбулися ті події, які призвели до втрати життя двома громадянами України, і, на жаль, ці розбірки мають місце не тільки на Житомирщині, а й по всій Україні. Майже два роки назад, в першому читанні, було прийнято законопроект 1351-1, який удосконалює правове регулювання відносин щодо видобутку та реалізації бурштину. Комітетом була створена робоча група, до складу якої увійшли народні депутати, представники громадськості, представники різних міністерств. Цією робочою групою було проведено величезну кількість різнопланових круглих столів виїзних засідань. Загалом до комітету надійшло порядку 400 пропозицій пропозицій від народних депутатів, з яких 154 враховані та 247 відхилено. Головне юридичне управління висловило ряд зауважень до даного законопроекту. Проте, зважаючи на нагальну необхідність прийняття даного законопроекту, комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України законопроект про видобуток бурштину (номер 1351-1) прийняти у другому читанні. Слід відмітити, що після цього було створено ще одну робочу групу, очолила її Ірина Геращенко, в результаті напрацювань цієї робочої групи було рекомендовано відправити цей законопроект на повторне друге читання. Слід відмітити ще, що урядом були внесені зміни до Податкового кодексу України, які спрямовані на впровадження державної монополії і державного контролю за видобутком та реалізацією бурштину, таким чином збільшили ставку рентної плати майже у 5 разів. Крім того, рішенням уряду надано державному підприємству "Бурштин України" дозволи на розробку робочих проектів щодо видобування бурштину. За таких питань виникає… за таких обставин виникає питання, яким чином уряд планує реалізувати намічені плани щодо бурштину і яким чином це впливає на децентралізацію, тому що саме в нашому законопроекті передбачено підсилити роль безпосередньо… підвищити роль обласних рад та надати можливість всім тим людям, які зараз займаються цим видобутком, тобто залучити до цього старателів. Цей законопроект комітет пропонує прийняти у другому читанні і в цілому як закон. Дякую.

по таблиці, і я прошу уважно слідкувати народних депутатів за поправками своїми. Отже, перша поправка народного депутата Гаврилюка. Наполягає? Ні. 2-а, народного депутата Кривенка. Не наполягає. Поправка номер 4, народний депутат Гаврилюк. Наполягаєте? Не наполягаєте. Дякую. Поправка номер 5, Сидорчук, народний депутат. Не наполягає. Поправка номер 6 народного депутата Гуляєва. Не наполягає. Якщо когось не побачила, не помітила – кажіть. Поправка номер 8, Сидорчук, народний депутат. Не наполягає. Поправка номер 9, народний депутат Ткачук. Не наполягає. Поправка номер 11, Чорновол Тетяна. Не наполягає. Поправка номер 12, Чорновол. Не наполягає. 15-а, Суслова. Не наполягає. Ткачук, 16-а. Не наполягає. 17-а, Чорновол. Не наполягає. Кривенко, 18 поправка. Не наполягає.

Не бачимо, щоби наполягав. Поправка номер 35 народного депутата Дідича. Не наполягає. 38-а, Дідича. Не наполягає. 39-а, Дідич. Не наполягає. Тетяна Чорновол, 40 поправка. Не наполягає. 41-а, Сидорчук. Суслова, 43-я. Не наполягає. Дідич, 46-а. Не наполягає. Народний депутат Суслова, 48-а. Не наполягає. 49-а, Чорновол Тетяна. Не наполягає. 50-а, Яніцький народний депутат. Не наполягає. 53-я, Яніцький. Не наполягає. 54-а, Кривенко. Не наполягає. 55-а, Суслова. Не наполягає.

64-а, Чорновол. Не наполягає. 65-а, Кривенко. Не наполягає. 66-а, Дідич. Не наполягає. 67-а, Чорновол. Не наполягає. 68-а, Сидорчук. Не наполягає. 69-а, Суслова. Не наполягає. 70-а, Ткачук. Не наполягає. Суслова, 72-а. Не наполягає. Яніцький, народний депутат, 73 поправка. Суслова, 74-а. Не наполягає. Суслова, 75-а. Не наполягає. Яніцький, 76-а. Не наполягає. Дідич, 78-а. Не наполягає. Дідич, 79-а. Не наполягає. Чорновол, 80-а. не наполягає. 81-а, Сидорчук. Не наполягає. 82-а, Суслова. Не наполягає. 84-а, Суслова. Не наполягає. 86-а, Суслова. Не наполягає. 89 поправка, народний депутат Дідич. Не наполягає. 90 поправка, народний депутат Сидорчук. Не наполягає. 91-а, народний депутат Ткачук. Не наполягає. 92-а, народний депутат Кривенко. Не наполягає. 95-а, народний депутат Кривенко. Не наполягає. 97-а, народного депутата Ткачука. Не наполягає. 98-а, народного депутата Кривенка. Не наполягає. 100-а, народного депутата Дідича. Не наполягає. 102-а, народного депутата Кривенка. Не наполягає. 103-я, Сидорчука, народного депутата. Не наполягає. 104-а, Яніцького народного депутата. Не наполягає. 105-а, Яніцького. Не наполягає. 106-а, Дідич.

116-а, народний депутат Суслова. Не наполягає. 117-а, народний депутат Суслова. Не наполягає. 118-а, народний депутат Суслова. Не наполягає. Йдемо далі. 121-а, народний депутат Чорновол. Не наполягає. 122-а, народний депутат Сидорчук. Не наполягає. 123-я, народний депутат Суслова. Не наполягає. 124-а, народний депутат Яніцький. Не наполягає. Ткачук, 125 поправка. Не наполягає. Суслова, 126-а. Не наполягає. 129-а, Ткачук. Не наполягає. 130-а, Кривенка. Не наполягає.

Рухаємося далі, шановні колеги. 145-а, Кривенко. Не наполягає. 146-а, Кривенко. Не наполягає. 147-а, Кривенко. Не наполягає. І 151-а, Дідич. Не наполягає.

166-а, Кривенко. Не наполягає. 167-а, Суслова. Не наполягає. 168-а, народні депутати Кривенко і Соболєв. Не наполягають. Ідемо далі.

176-а, народний депутат Дідич. Не наполягає. 177-а, народний депутат Дідич. Не наполягає. 178-а, народний депутат Чорновол. Не наполягає. 180-а, народний депутат Суслова. Не наполягає. 181-а, народний депутат Ткачук. Не наполягає. 182-а, Яніцький. Не наполягає. 183-я, Кривенко і Соболєв. Не наполягають. 185-а, Суслова. Не наполягає. 186-а, Ленський.

202-а, Ткачук. Не наполягає. 204-а, Дідич. Не наполягає. 205-а, Чорновол. Не наполягає. 206-а. Не наполягає.

Дідич, 246-а. Не наполягає. Чорновол, 247-а. Не наполягає. 248-а, Сидорчук. Не наполягає. 252-а, Дідич. Не наполягає. 254-а, Сидорчук і Вознюк. Не наполягають. 255-а, Кривенко, Соболєв. Не наполягають. 256-а, Кривенко, Соболєв. Не наполягають. Дідич, 257-а. Не наполягає. 258-а, Дідич. Не наполягає. 259-а, Чорновол. Не наполягає. 260-а, Дідич. Не наполягає. 261-а, Чорновол. Не наполягає. 262-а, Сидорчук. Не наполягає. 268-а не наполягає народний депутат Дідич.

271-а, Кривенко, Соболєв. Не наполягають. 272-а, Дідич. Не наполягає. 273-я, Тетяна Чорновол. Не наполягає. 274-а, Сидорчук, Вознюк. Не наполягають. 276-а, Ткачук. Не наполягає. Ткачук. Не наполягає. 280-а, Дідич. Не наполягає. 281-а, Сидорчук, Вознюк. Не наполягають.

вибачте, 290-а, Кривенко, Соболєв. Не наполягають. 291-а… А!? Sorry, шановні колеги, народний депутат Кривенко 290-а, наполягає. Увімкніть, будь ласка, мікрофон народному депутату Кривенку.

Зараз шановні колеги, народний депутат Кривенко готується до наполягання. Не наполягає. Йдемо далі, шановні колеги. Може Єгор Соболєв наполягає? Ні, співавтор теж не наполягає. 291-а, народний депутат Дідич. Не наполягає. 292-а, народний депутат Чорновол. Не наполягає. 299-а, народний депутат Дідич. Не наполягає. 300-а, Чорновол Тетяна. Не наполягає. 301-а, Сидорчук, Вознюк. Не наполягає. Йдемо далі, шановні колеги, Ткачук. Не наполягає. 309-а, народний депутат Кривенко. Наполягає. Будь ласка, ввімкніть мікрофон народному депутату Кривенку. Шановні колеги, 309 поправка. Віктор Кривенко, Народний Рух України. Шановні колеги, я хочу по всім поправкам, які ми реєстрували, ви пам'ятаєте це пам'ятне голосування. Хочу загалом висловитися по цьому законопроекту і подякувати його авторам, які також стали авторами законопроекту 3035 про старательську діяльність, який буде наступним на розгляді, і сказати, що загалом законопроект 1351, на жаль, не вирішує питання по суті, створює ще одну таку прокладку у вигляді комунальних підприємств, на виході створює біржу, яка стане удавкою на шиях наших видобувачів. Ми з колегами Яницьким, з Євтушком, з іншими були безпосередньо там, де цей видобуток видобувається, працювали зі старателями. І, шановні колеги, я прошу всіх зібратися, закликати до зали, щоб ми проголосували законопроект 3035. А із зауваженнями, які надало Головне науково-експертне управління, які є по фракціях, я з ними погоджуюсь і вважаю, що цей законопроект, на жаль, не вирішить цієї проблеми, але прошу змобілізуватися всіх. Дякую. Позиція комітету тут подібна, тому ми не ставимо на… Я перепрошую, у нас немає такого права на репліку, але потім ми дамо вам, коли буде таке право, дамо вам виступити. Шановні колеги, ми не голосуємо 309 поправку, тому що автор не наполягає, але висловив тільки свою позицію. Йдемо далі. 311-а, Кривенко, Соболєв. Не наполягає.

Зараз, колеги. Рухаємося далі по поправкам. 395-а, Чорновол. Не наполягає. 396-а, Кривенко. Не наполягає. Шановні колеги, на цьому закінчилися, завершилася таблиця поправок. Пане Дзюблику, ми дякуємо вам за те, що ви ретельно розглянули цей законопроект у вашому комітеті. Просимо сідати на робоче місце. Шановні колеги, ми за кілька хвилин переходимо до прийняття рішення. Я, користуючись нагодою, хочу взяти дві хвилини для того, щоби поінформувати вас про роботу тієї комісії, яка була створена за дорученням спікера парламенту Андрія Парубія у травні місяці саме задля врегулювання тих законопроектів, що знаходяться на розгляді Верховної Ради України і що стосуються питання вирішення бурштину, бурштинової проблеми. Я хочу, шановні колеги, поінформувати вас, що протягом того часу, коли працювала наша комісія, відбулося чотири її засідання і власне ми розглянули всі законопроекти, які зараз є на розгляді Верховної Ради України. Дуже важливо зазначити, що проблема незаконного видобування бурштину, вона прямо зачіпає питання економічної і екологічної безпеки держави. І українські компанії, які мають державні ліцензії на видобуток бурштину, щорічно зараз видобувають близько 4 тонн цього матеріалу, але очевидно, що насправді, це лише невеликий офіційний відсоток. Насправді за оцінками експертів незаконний видобуток бурштину знаходиться – явіть собі! – в діапазоні 150-300 150-300 тонн на рік. Тобто все це знаходиться в тіньовій сфері і тіньові доходи тих людей, які цим займаються і кришують цей бізнес становлять приблизно 200-300 мільйонів доларів на рік – щорічно! це є втрати українського бюджету. Тому очевидно, що великим завданням парламенту і уряду є врегулювання цієї ситуації. В першу чергу, проблема видобутку бурштину стосується Волинської, Житомирської і Рівненської областей, в яких є найбільші поклади бурштину. Власне, ми на комісії розглянули і законопроект, який ми зараз розглядаємо 1351-1 і ми запрошували на ці зустрічі і експертів, і тих людей, які причетні до видобутку, і старателів, і головне керівництво регіонів, які я перерахувала. висновки комісії, вони не співпадають з тією позицією, яку тільки що озвучив комітет. Комітет виступає за те, щоби цей законопроект 1351 прийняти в цілому. А комісія вважає, що його треба направити на доопрацювання. І також комісія вважає не тільки що цей закон треба направити на доопрацювання, а весь той блок законопроектів, вони мають дуже серйозні зауваження і такі, що стосуються лобістських сфер і екології. І тому комісія своїм зверненням звертається звертається до уряду, що такі серйозні законопроекти і рішення мають бути напрацьовані саме урядом. Тому що це відповідальність виконавчої влади напрацювати тут вирішення по ключовим напрямкам: перше це посилення відповідальності за незаконний видобуток бурштину; друге – це вирішення екологічної проблеми і третє – це узаконення цього бізнесу. І, власне, з такими рішеннями наша комісія, яка закінчила свою роботу ще в липні, звернулася до керівництва Верховної Ради України, щоб поставити на голосування ці законопроекти. Законопроект 1351 направити на доопрацювання, по іншим законопроектам я також скажу позицію комісії. І звернутися до уряду, негайно, дуже швидкий термін, протягом кількох тижнів подати до парламенту збалансовані європейські законопроекти, які б враховували тут досвід Польщі і країн Балтії. Власне, такою є позиція комісії. Я дякую за можливість її представити нарешті. І ми зараз переходимо до голосування. Я прошу всіх колег повернутися до сесійної зали. Поки вони повертаються, також це порушення Регламенту, але 30 секунд народному депутатові Євтушку, будь ласка, і потім Розенблату, який дуже активно працював у цій комісії. Я дуже прошу народних депутатів повертатися до сесійної зали. Будь ласка, народний депутат Євтушок, прошу. Дякую, пані головуюча. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Я скажу, що "Батьківщина" неодноразово фіксувала свою позицію відповідно до старателів. Ми говорили про те, що в дохідну частину держави можна було б отримати, як мінімум, 5 мільярдів гривень, які так не вистачає на забезпечення і реалізацію соціальних програм. І хочу сказати, пані Ірино, вам, як голові, теж велике дякую. Але можливості у нас потім, коли ми працювали вже в комісії, в робочій групі, подавати правки, оскільки ми вже процедурно не могли це зробити, неможливо було. Тому я просив би все ж таки врахувати декілька правок, а саме: до статті 8 правки "набуття права користування бурштиноносними надрами" доповнити четвертим пунктом "аукціони на право користування бурштиноносними надрами проводять місцеві, районні державні адміністрації". А також до статті 15 "спеціальний дозвіл на користування бурштиноносними надрами до пункту третього доповнити пунктом а) Дякуємо. Шановний колега, 30 секунд, бо це і так ми йдемо зараз поза регламентом. Будь ласка, Розенблат, народний депутат, ми почули і якщо буде на доопрацювання цей законопроект ви зможете внести пропозиції в комітет. Дякуємо, будь ласка, пан Розенбалт. Доброго дня, шановні колеги, я хочу звернутися до вас, тому що питання, яке ми сьогодні розглядаємо воно триває вже більше двох років. Законопроект в другому читанні підготовлений був ще в грудні 2015 року. З того часу у нас не вистачало часу розглядати цей законопроект. Але сьогодні, коли ми маємо не узгоджену позицію з декількома фракціями, які сьогодні висловлюють ті чи інші занепокоєння. Я звертаюсь до вас, все-таки, підтримайте цей законопроект, направити його на друге читання в комітет для того, щоб ті, хто не встиг, подали ще раз правки до нього. І в березні місяці, знаєте, режимі і ми його все-таки проголосували і прийняли. Тому що питання реалізації… легалізації закону про бурштин і самого такого явища, ганебне, яке сьогодні є в нашій країні, ми повинні припинити. На нас дивляться сотні тисяч людей, мільйони, які сьогодні щоб гроші з легалізації бурштину йшли і до державного бюджету, а також йшли в кишені людей, які працюють на цьому бурштині. Я закликаю до цього попросити проголосувати і не провалити цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Ще 30 секунд, будь ласка, Андрій Лозовий, він також працював в комісії і переходимо до голосування потім, колеги. Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Чого дурні – бо бідні, бідні – бо дурні. Ми ходимо по всьому світу з протягнутою рукою, подайте нам це… будуть діти, внуки віддавати, в той час, коли ми маємо таке природнє багатство, яке може при правильному користуванні давати кожен рік в бюджет мільярди доларів. Це нові школи, це нові дороги, це вища зарплата бюджетника і всіх людей, а нам треба піднімати зарплати, піднімати пенсії. І бурштин – це можливості для цього. Так, закон недосконалий, але можна вносити правки нічого не заважає доопрацьовувати його згодом. Я закликаю вас: проголосуйте. А ті, хто проти цього закону, ви маєте чітко розуміти, що ви несете відповідальність, якщо він, не дай Бог, не буде проголосований за той весь беспрєдєл, який відбувається у мене на Рівненщині, на Волині, на Житомирщині, коли день у день перестрелки, коли вбивають людей, коли знищують ліс, коли люди формально безробітні від малого й до старого змушені брати участь у незаконному видобутку, коли просто знищують Україну. Проголосуйте заради майбутнього цієї держави, заради наших дітей. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я попрошу, по-перше, до секретаріату парламенту звертаюсь, ми хотіли рівно всім давати не по хвилині, а по 30 секунд, щоб потім народний депутат Євтушок не висловлював претензію. Зараз 30 секунд від вашої фракції Кужель. Потім – Кіраль і крапка на цьому. Колеги, це і так є порушення регламенту. 13:05:00 КУЖЕЛЬ О.В. Абсолютно підтримуючи необхідність прийняття цього законопроекту, хочу наголосити, що, на жаль, при доопрацюванні у другому читанні ті люди, за яких ми з вами відповідаємо, це велика кількість старателів по всім тим регіонам, які сьогодні заробляють і просять ввести в законодавче поле, вони стають там рабами. І тому просимо на друге… на повторне друге читання, щоб ми мали можливість внести туди правки, зміни і проголосуємо його зразу разом в залі на повторне друге читання. Дякую. Останній – пан Кіраль, будь ласка, 30 секунд. Шановні колеги, а я хочу наголосити, що комісія за те, щоб звичайно це питання було урегульовано якомога швидше, тому що дійсно не припустимо, що Рада більше року не може прийняти рішення з питань, що стосується екологічної безпеки України і економічної також. Будь ласка, пане Кіраль. Дякую. Колеги, ми вважаємо, що до того поки там не буде наведено порядок, а ми знаємо, що були вже і доручення Президента, міністра внутрішніх справ, такого типу законопроекти можуть мати великий ризик створити ще одну годівничку – так? – корупційну. Подивіться на статистику Генеральної прокуратури: 3 відсотки справ сьогодні, корупційних, в судах, 63 – на досудовому розслідуванні. Коли ми створюємо ще додаткові можливості для коруп… Шановні колеги, прошу заходити в зал. Ми переходимо до прийняття рішення, обговорення завершене. Прошу запросити в зал народних депутатів, прошу зайняти робочі місця. Отже, колеги, під час обговорення прозвучало дві пропозиції. Одна відповідає виступу комітету – прийняти у другому читанні та в цілому, наступна – відправити на повторне друге читання. Обидві ці пропозиції одна за одною я поставлю на голосування, а зал вже визначиться, яка з них буде мати підтримку і яка з них буде підтримана залом. Тому прошу зайняти робочі місця, переходимо до прийняття рішення. Отже, колеги, першою я ставлю на голосування пропозицію комітету: проект Закону про видобування та реалізацію бурштину (№1351-1) у другому читанні та в цілому. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати, колеги. Голосуємо, колеги! Прошу голосувати. За-158 Рішення не прийнято. Ставлю на голосування наступну пропозицію, яка, я сподіваюсь, об'єднає зал: на повторне друге читання. І ця пропозиція полягає в тому, щоб депутати, які хотіли внести правки, могли правки внести, і, власне, формат повторного другого читання дає таку змогу, а також щоб уряд міг долучитися до опрацювання цього закону. І тому я сподіваюсь, що ця пропозиція об'єднає зал. Прошу приготуватися до голосування. І я ставлю на голосування пропозицію про видобування та реалізацію бурштину (1351-1) відправити на повторне друге читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо повторне друге читання 1351-1, голосуємо, колеги. Прошу підтримати. За-221 Я поставлю зараз на повернення. Прошу запросити депутатів в зал. Я бачу, ця пропозиція об'єднує більшість депутатів. Я прошу колег депутатів зайти в зал, зайняти робочі місця. Будь ласка, прошу приготуватися до голосування. Колеги, можемо голосувати. Будь ласка, змобілізуйтесь максимально, прошу зайти в зал. Колеги, готові до голосування? Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду пропозицій: відправити проект закону 1351 на повторне друге читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу проголосувати, голосуємо.

215, рішення не прийнято. Я ще раз поставлю на повернення, якщо не буде голосів – я проект закону відхилю. Зараз йде голосування, обговорення завершено. Отже, колеги, я ще раз ставлю пропозицію на повернення на наполягання депутатів. Якщо не буде голосів – проект закону буде відхилений. Отже, я ставлю на голосування пропозицію: повернутися до голосування за проект закону 1351-1. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Будь ласка, голосуємо. Колеги, коли йде голосування, немає мотивів, немає обговорення. 220 – за. Рішення не прийняте. Проект Закону про видобування та реалізацію бурштину 1351-1 відхилено. Я звертаюсь до уряду, щоб спільно з народними депутатами доопрацювали даний законопроект, щоб представили у Верховну Раду проект закону, який міг бути би підтриманий.

Переходимо до наступного проекту закону. Це є проект Закону про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд" (№ 4551). І я запрошую до доповіді секретаря Комітету з питань екологічної політики Єднака Остапа Володимировича. Будь ласка, пане Остап. Дякую. парламенту шляхом прийняття важливих екологічних законів. І дуже добре, що ми врятували законопроект про оцінку впливу на довкілля і відправили його на доопрацювання в комітет. Натомість хочу представити до вашої уваги підготовлений до другого читання законопроект 4551: про природно-заповідний фонд України, Закон про внесення змін до даного закону, - який стосується врегулювання питання передачі окремих повноважень у сфері природно-заповідного фонду від територіальних органів територіальних органів центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього середовища до відповідних органів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольських міських державних адміністрацій. Пояснюю, чому. Тому що територіальних органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього середовища – їх просто не існує. У 2012 році під час реформи управління державної влади ми ліквідували обласні управління екології і натомість всі повноваження, особливо ті, які стосуються питань природно-заповідного фонду, вони випали і не були передані належним чином до департаментів відповідних профільних державних обласних обласних адміністрацій і таким чином питання, що стосується створення нових об'єктів природно-заповідного фонду, їх розширення чи питання їхньої поточної діяльності погодження, узгодження і так дальше, вони не мають свого вирішення і таким чином фактично і природозахисники, і активісти, і представники органів виконавчої влади, вони просять нас, Верховну Раду, законодавчо врегулювати дане питання, оскільки воно зараз не врегульоване і у нас є фактично юридичний вакуум. Ми доопрацювали в комітеті, до нас надійшло час підготовки до другого читання 24 пропозицій від суб'єктів права законодавчої ініціативи, з яких 5 ми змушені були відхилити, а 19 врахували і відповідно зробили цей закон більш якісним і кращим. Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради дало певні зауваження, але Комітет з екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи пропонує Верховній Раді ухвалити закон за результатами розгляду в другому читанні та в цілому як закон. Прошу депутатів проголосувати та підтримати дану ініціативу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, тут не багато правок. Я прошу авторів підготуватись до обговорення. Отже, 1 правка, народний депутат Івченко. Не наполягає. 3-я, Івченко. Наполягає, так? Будь ласка, включіть мікрофон Івченкові. 13:15:30 ІВЧЕНКО В.Є. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, нам дійсно потрібно врегульовувати питання по повноваженням в галузі охорони навколишнього середовища. І, повірте, ми завжди говорили про децентралізацію і впевнені в тому, що це вірний шлях розвитку країни. Але питання в одному, що неможливо передати децентралізовано на обласні державні адміністрації або на одну людину, яка буде розпоряджатися природно-заповідним фондом, яка буде розпоряджатися лісами. І на моє велике переконання, коли ми спілкувалися з Міністерством екології, вони говорили про те, що інших поки що нема, не створені. Але це не реформа і не вихід: ми нічого не можемо запропонувати, давайте віддамо одній людині в області, яка буде розпоряджатися. Подивіться Інтернет: там котеджні містечка, там вирізають ліси, там безконтрольні лісоруби, санітарні, там, вирубки лісів і так далі. Я пропоную відхилити і надати доручення Мінекології запропонувати реформу… Дякую. І запропонувати дійсно реформу лісової галузі, щоб ми дійсно були вдоволені тим, що відбувається сьогодні в українських лісах із тими господарюючими суб'єктами, які обслуговують ці ліси. Тому я запропонував відхилити… Ви наполягаєте на голосуванні за правку, пане Вадим? Вадим Івченко, ви наполягаєте на голосуванні? Не наполягаєте, так? 4 поправка, Івченко. Не наполягає. 23 поправка, Івченко. Не наполягає. 24 поправка, Недава. Не наполягає. Шановні колеги, таким чином ми завершили обговорення

Будь ласка, Остап Семерак, включіть мікрофон. 13:17:56 СЕМЕРАК О.М. Шановний Голово Верховної Ради України, шановні народні депутати! Хотів би наголосити і нагадати, що цей законопроект розроблений справді урядом, і його необхідність є вкрай важлива. Тому що в момент, коли український парламент прийняв рішення про ліквідацію територіальних управлінь Міністерства природи і передачу функцій до обласних управлінь обласних державних адміністрацій функції по створенню та розширенню територій та об'єктів природо-заповідного фонду, передачу їх під охорону забезпечення установчими нормативно-правовими актами та інше залишилося без уваги українського парламенту. Сьогодні ми маємо можливість передати ці функції обласним державним адміністраціям. Таким чином завершити процес децентралізації, який відбувається в Україні. І хотів би також наголосити, що цей законопроект, мова іде про природно-заповідний фонд, і народному депутату Івченко сказати, що не про лісовий фонд, не про лісовий фонд, це сфера іншого законодавства. Тому я би просив вас підтримати також цей законопроект. Дякую дуже. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до прийняття рішення, колеги. я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища) (№4551) в другому читанні та цілому. Колеги, прошу проголосувати, прошу підтримати 4551 в другому читанні та в цілому, колеги. Голосуємо!

За-195 Рішення не прийнято. Ставлю наступну пропозицію: на повторне друге читання… Колеги, прошу зайняти робочі місця і я сподіваюсь, можливо, ця пропозиція об'єднає. Повторне друге буде підтримане? Повторне друге? Йде голосування, обговорення зараз немає. Немає обговорення зараз. Отже, колеги, я ставлю наступну пропозицію на голосування: проект Закону 4551 на повторне друге читання. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. 4551 – на повторне друге читання. Прошу підтримати. 6 голосів не вистачило. Я ще раз поставлю на повернення. Прошу запросити депутатів у зал. Будь ласка, я бачу не встигли, прошу запросити депутатів у зал. Прошу зайняти робочі місця. Я поставлю ще раз на повернення, якщо не буде голосів, законопроект буде відхилений. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду 4551 для того, щоб поставити на повторне друге. Отже, хто підтримує пропозицію повернутись до голосування за повторне друге читання, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

Шановні колеги, я, в першу чергу, хочу звернутися до фракції більшості. Ми зараз розглядаємо надзвичайно важливі законопроекти, я прошу всіх колег повернутися до сесійної зали, ми не маємо права завалити цей законопроект. Я дуже прошу народних депутатів України повернутися до сесійної зали і зараз підтримати повернення до розгляду законопроекту, який ми голосуємо. Шановні колеги, наш парламент це одна з небагатьох позитивних якостей. Ми перейшли до розгляду системно системно екологічних законопроектів. Давайте тримати цю марку і давайте цей законопроект підтримаємо. Не можна його завалювати. Не виходьте з залу, будь ласка, колеги від "Народного фронту" і БПП, заходьте до зали. Будь ласка, колеги, ми не обговорюємо, ми голосуємо. У вас кожного є можливість взяти телефон і подзвонити до тих кого немає навколо і це буде найкращий спосіб комунікацій, найкращий подивиться направо і наліво. Колеги, я запрошую усіх депутатів в зал. Я прошу зайти в зал і приготуватись до голосування.

Колеги, готові до голосування? Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування і розгляду проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд" 4551. Прошу підтримати, прошу проголосувати 4551 повернення, прошу проголосувати. Два голоси, колеги. Я не розумію, що відбувається в головах тих депутатів, які знають, що йде голосування і відсутні в залі, я не розумію цього, колеги, це потім, ви на ефірах звинувачуєте, що я по п'ять раз ставлю на голосування. Має бути соромно – це є приниза для всього парламенту і для всієї України. Я ставлю пропозицію на голосування про повернення до 4551. Прошу підтримати повернення до 4551. Прошу проголосувати, прошу підтримати. 13:25:10 13:25:10 За-240 І ставлю пропозицію проект Закону про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (4551) на повторне друге читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати повторне друге читання 4551. Прошу голосувати, прошу підтримати. За-241 Рішення прийняте. Переходимо до наступного закону, який стоїть в порядку денному, це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі) (№ 2023). І я запрошую до доповіді голову підкомітету Дзюблика Павла Володимировича, будь ласка. Шановні колеги, на ваш розгляд у другому читанні вноситься законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі) (реєстраційний номер 2023). Метою прийняття даного законопроекту є посилення охорони рідкісних видів тварин та рослин, які занесені до Венської конвенції. Законопроект вносить зміни і приводить у відповідність до вимог Венської конвенції Лісовий кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закони України "Про тваринний світ", "Про природно-заповідний фонд України, "Про захист тварин від жорсткого поводження", "Про мисливське господарство та полювання". При підготовці до другого читання, до законопроекту надійшло 13 зауважень та пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи, три з них відхилені, а десять враховані та внесені редакційні правки, які не змінюють суті законопроекту. Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради України завізувало законопроект із зауваженнями. Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи пропонує Верховній Радій України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Конвенції про охорону дикої флори і фауни, природних середовищ існування в Європі) (реєстраційний номер 2023) за результатами розгляду прийняти у другому читанні та в цілому як закон. Дякую. Дякую вам. Переходимо до правок в цьому законопроекті, правок не багато, я прошу авторів приготуватися. Отже, перше, Недава. Не наполягає. 8-а, Недава. 7-а, Рябчин. Будь ласка, включіть мікрофон. Олексій Рябчин "Батьківщина", Донеччина. Поправка 7 Рябчина, Шкрум дозволяє сінокосіння механізованими засобами на території природних заповідників. У нас є відкритий лист, який підписали 78 екологів, співробітників заповідників, які кажуть, що території природних заповідників є досить великими, наприклад, в Асканії Новій у Херсонській області, а сінокосіння у степових зонах часто є засобом, направлених на уникнення пожеж і без застосування механізованих засобів таке сінокосіння потребує значних людських ресурсів. Тому, за проханням екологів, прохання підтримати цю правку і дозволити їм сінокосіння механізованими засобами. Дякую.

Отже, наполягають на голосуванні, так? Я ставлю на голосування правку номер 7, народного депутата Рябчина. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо.

150 – за. Рішення не прийняте. Восьма, Недава. Не наполягає. 13-а, Писаренко. Не наполягає. Більше пропозицій і поправок немає, ми завершили обговорення. Я прошу запросити народних депутатів в зал, ми переходимо до прийняття рішення. Прошу Апарат Верховної Ради, секретаріат повідомити депутатів, що ми переходимо до прийняття рішення. Поки депутати збираються, одна хвилина міністру. Ні? Так. Добре. Тоді, прошу приготуватись до прийняття рішення. Колеги, готові? Переходимо до голосування, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Конвенції 1979 року про охорону дику флори і фауни та природніх середовищ існування в Європі), номер 2023. За пропозицією комітету в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. (2023) в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати, голосуємо, колеги.

Отже, колеги, є пропозиція залу повернутись до розгляду в цілому. Я прошу агітувати не мене, а своїх колег по фракції, щоб заходили в зал. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування в цілому, якщо не буде голосів перейдемо до другої позиції на повторне друге читання. Отже, прошу приготуватись, зайняти робочі місця. я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природніх середовищ існування в Європі) (2023). Готові до голосування? Готові до голосування, так. Це вагома Це вагома підтримка буде міністра. Отже, ставлю на голосування пропозицію повернутись до 2023. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

та в цілому, колеги. У другому читанні та в цілому 2023, прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу проголосувати. За-248 Закон прийнято. Колеги, зараз надійшла заява від двох фракцій про перерву: від фракції "Блоку Петра Порошенка" і від фракції "Народний фронт". Згодні замінити перерву на виступ від трибуни колеги. І я запрошую до виступу, три хвилини, Ганну Гопко. Будь ласка, пані Ганно.

Доброго дня, шановні українці! Сьогодні від імені Комітету у закордонних справах, а також Комітету з питань європейської інтеграції, а також від усього українського парламенту ми хотіли би висловити своє обурення також щодо заяви посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля, який сказав, що вибори на Донбасі можна провести і за присутності російських військ. Ми вважаємо, що така заява посла Німеччини в Україні іде врозріз з офіційною політикою Німеччини, суперечить Мінським домовленостям і, зокрема, тому що Німеччина є активним учасником "норманського формату" та всім зусиллям щодо мирного врегулювання, зокрема, особисто канцлера Меркель, якій ми особисто дякуємо за її активну участь. МЗС України повинно негайно викликати посла Німеччини для того, щоб почути його спростування цієї заяви, а міністр Клімкін має доповісти українському парламенту про результати такої розмови з послом. Тому що це не є офіційна позиція Німеччини. Також ми хотіли би подякувати, крім канцлера Меркель, також хотіли б – Німеччині за їхню підтримку України, зокрема, політиці санкцій. І також подякувати депутатам таким як Ребекка Хармс, таким як Марія Луїза Бек, які були іншу... і бачили іншу картину, реалії війни, на відміну від посла, якого ми запрошуємо поїхати на схід, в Авдіївку і побачити реалії, які там відбуваються. (Оплески) І ми тоді хотіли б почути, яка в нього буде позиція щодо проведення виборів за присутності російських військ. А також запросити німецьких парламентарів. Ми знаємо, що є офіційна заборона Європейського парламенту: не їхати на схід України. Від імені парламенту ми запрошуємо всіх парламентарів світу організовувати логістику для того, щоб вони їхали на Донбас і бачили, що відбувається там і доносили правду світу. Тому до 25-річчя відкриття німецького посольства в Україні, яке саме сьогодні відзначається, і посол запросив на прийом дуже багатьох депутатів, ми вважаємо, що ми повинні бойкотувати цей захід і сьогодні не йти на прийом до німецького посла... (Оплески) І в такий спосіб висловити свою принципову українську позицію. І хотіли б також сказати, що позиція парламенту дуже чітка: жодних виборів на Донбасі не буде до того часу, поки російські війська не заберуться геть з української території, поки українські війська не повернуть контроль над україно-російським кордоном. І це дуже чітка позиція, яка є абсолютно суб'єктною, яка об'єднує всіх. І будь-які сценарії капітуляції, які нав'язують Україні такі олігархи як Пінчук, які друкують свої статті у "Wall Street Journal" і проводять в Давосі сніданки, а зараз готуються до Мюнхенської безпекової конференції, так само не пройдуть. Тому що ми не збираємося: а) Крим... ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу хвилину, дати можливість завершити. Будь ласка, пані Ганно. ГОПКО Г.М. Тому що ми, відповідно до того, що була резолюція ООН в грудні 2016 року про те, що Росія – держава-окупант держава-окупант і Крим – тимчасово окупована територія. Народ України, українська влада єдині в тому, що: а) ми повернемо Крим і жодні олігархи не мають права нам диктувати, що нам треба тимчасово про це забути. І друге питання. Наш курс до НАТО і так само курс на шляху до європейської інтеграції – це можливості реформувати країну. І ніхто не збирається від цього відмовлятися. І будь-які спроби нав'язати сценарій капітуляції не пройдуть. І це меседж до всіх українських олігархів, щоб вони не використовували міжнародні площадки для того, щоб просувати і нав'язувати той план, який проти інтересів України, разом з послами, які озвучують свою особисту позицію, як приклад посла Німеччини. Дякую, колеги, за увагу. Дякую. Колеги, ми переходимо до наступного питання. І це буде фактично останнє питання з блоку екологічної політики. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері охорони природно-заповідного фонду України (2311). Колеги, прошу бути активними. Я запрошую до доповіді секретаря Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Єднака Остапа Володимировича. Будь ласка, пане Остап, доповідайте. я хочу подякувати парламенту за те, що ми більш-менш успішно сьогодні голосуємо за важливі закони екологічної політики. І хочу представити вашій увазі ще один законопроект, під номером 2311, який стосується змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері охорони природно-заповідного фонду. Метою законопроекту визначено забезпечення збереження об'єктів природно-заповідного фонду України та вдосконалення діяльності природоохоронної галузі шляхом внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України. До законопроекту надійшло 37 зауважень та пропозицій від суб'єктів права законодавчої ініціативи, 15 з яких відхилені, а 22 враховані та внесені редакційні правки, які не змінюють суті законопроекту. Головним науково-експертним управлінням, Головним юридичним управлінням законопроект завізовано з зауваженнями, які додаються відповідно. Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення законодавства у сфері охорони Природно-заповідного фонду України) (під номером 2311) прийняти в другому читанні та в цілому як закон. Також просимо дати доручення комітету та Головному юридичному управлінню Апарату Верховної Ради на внесення техніко-юридичних правок. Прошу підтримати. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Шановні колеги, прошу авторів правок приготуватись до обговорення.

16-та, Урбанський. Не наполягає. 18-та, Ільюк. Не наполягає. 19-та, Ільюк. Не наполягає. 22-га, Лунченко. Не наполягає.

Шановні колеги, я своєю правкою я пропоную виключити законопроект із зміни до статті 20 Земельного кодексу України. Змінами до статті 20 Земельного кодексу України пропонується заборонити зміни цільового призначення земельних ділянок, які знаходяться в межах об'єктів природно-заповідного фонду. Цими змінами ми створимо величезні проблеми і в межах таких територій природно-заповідного фонду знаходяться населені пункти, а іноді цілі райони, там живуть люди і проводиться господарська діяльність, я вже не кажу про те, що на стадії оголошення територій об'єктом природно-заповідного фонду межі цієї території не встановлюються. В результаті це закінчиться… Де закінчується межа не зрозуміло, як ми можемо заборонити змінювати цільове призначення земель без зазначень на яку саме територію це поширюється. Тому я наполягаю на редакції моєї правки. Остап Володимирович, прокоментуєте? нових об'єктів природно-заповідного фонду, але поки впорядковується і створюється документація можуть бути певні зміни, зокрема, цільового призначення. Я просив би не підтримувати дану поправку і залишити проект закону в редакції, яку підготував комітет до другого читання. Дякую. Дякую. Наполягаєте на голосуванні, так же ж? Я ставлю на голосування поправку 23 народного депутата Кулініча. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

За-127 Рішення не прийняте. Наступна, Лунченко, 27-а. Не наполягає. 28-а, Голубов. Не наполягає. 29-а, Кулініч. Наполягає. Будь ласка, включіть мікрофон. Правкою 29 я пропоную не вносити зміни до статті 83 Земельного кодексу України. Законопроект пропонує заборонити передавати землі комунальної власності на території об'єктів та територій природно-заповідного фонду у приватну власність. Я вважаю, що це неправильно. По-перше, Закон про природно-заповідний фонд, а також Земельний кодекс встановлює, що ці землі можуть перебувати в будь-якій формі власності, в тому числі і приватній. Але кожен власник має дотримуватись природоохоронного режиму. По-друге, на території природно-заповідного фонду у нас часто існують безліч населених пунктів. Якщо ми приймемо цю норму, то це унеможливить, наприклад, приватизувати земельну ділянку під будинком. Я вважаю, що це неприпустимо і неправильно. Тому я наполягаю на своїй правці, саме на редакції моєї правки. Дякую. Будь ласка, пане Остап. погодження повністю всієї документації можуть пройти роки. І за той час з того ж самого національного парку з його різних зон вже може нічого не залишитися, коли почнуться приватизовуватися ділянки і тому подібне. Тому я пропоную не підтримувати дану поправку. І щоб з моменту рішення про створення об'єктів природно-заповідного фонду до моменту погодження всієї документації в нас землі залишалися у тій формі власності, в якій вони були на момент створення даних об'єктів. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? 29-а, так? 29-а. Отже, я ставлю на голосування поправку номер 29 народного депутата Кулініча. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати, колеги. Голосуємо.

Правкою 32 я пропоную не вносити зміни до статті 93 Земельного кодексу України. Законопроект пропонує заборонити передавати землі будь-якої форми власності на території об'єктів та територій природно-заповідного фонду в оренду. Я вважаю, що така норма не може бути проголосована. Іноді в межах таких територій існують населені пункти, навіть цілі райони, там живуть люди і проводиться господарська діяльність. За таких умов огульна заборона наданні землі в користування створить величезні проблеми людям, які проживають на цих територіях. У результаті людям буде неможливо оформити землі під будинки, а також іншими земельними ділянками, які вони використовують. Тому я пропоную не встановлювати таку заборону і врахувати мою правку за номером 32. Я розумію занепокоєння пана народного депутата, але, на превеликий жаль, ці… в таких можливостях цій нормі існують багато зловживань, які стосуються якраз об'єктів та земель національних природних парків, заповідників і тому подібне. Тому я просив би знову ж таки не підтримувати дану поправку, а не дозволяти надавати в оренду землю природно-заповідного фонду, тому що цим, на превеликий жаль, скористаються не звичайні люди, а люди, які мають додаткові якісь певні привілеї і повноваження. Це фактично буде деребан землі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Отже, ставлю на голосування поправку 32 народного депутата Кулініча. Прошу проголосувати, хто підтримує дану поправку. Будь ласка, голосуємо. 100 – за. Рішення не прийняте. 33-я, Лунченко. Не наполягає. 34-а, Кулініч. Не наполягає. І 35-а, Кулініч. Не наполягає. Шановні колеги, і таким чином ми завершили обговорення проекту закону і можемо переходити до прийняття рішення. Я прошу народних депутатів зайти в зал і приготуватись до голосування. Прошу секретаріат запросити депутатів в зал і прошу голів фракцій запросити депутатів в зал.

Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері охорони природно-заповідного фонду України (номер 2311). За пропозицією комітету в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати і прошу підтримати, колеги, 2311 в другому читанні та в цілому. Голосуємо.

Воно об'єднує, так виглядає, усіх депутатів. Прошу зайти в зал і приготуватись до голосування. Зараз я поставлю наступну пропозицію на голосування. Колеги, отже, я ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері охорони природно-заповідного фонду України (№ 2311) направити на повторне друге читання, колеги. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Отже, 2311 – повторне друге читання. Голосуємо, колеги, прошу підтримати, прошу проголосувати,

За-200 Голосів нема. Таким чином, колеги, проект Закону 2311 оголошується відхиленим, я… Пане Сергію, я можу поставити ще 5-7 раз, але коли бракує кілька голосів, тоді я це ставлю, а коли бракує 26, це просто не має сенсу. Колеги, до мене звернувся звернувся комітет. Увага, колеги! З пропозицією і проханням, щоб ми сьогодні на першому своєму засіданні прийняли проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та міжнародних організацій щодо засудження ескалації збройної агресії Російської Федерації проти України. У час розпалу цієї агресії ми дали спільну заяву від керівництва парламенту, голови і заступників комітетів, зараз є пропозиція, щоб ми дали заяву від Верховної Ради України, вона усім роздана на руки, всі мали змогу з нею ознайомитись, це є проект Постанови 6039. Вона не є складна, але це жорстка заява, яка дає оцінку Верховною Радою України російській агресії в Авдіївці і по всій лінії фронту. І я, шановні колеги, зараз вас попрошу, щоб ми її включили в порядок денний для прийняття рішення і зараз же ж її розглянули, колеги. Я прошу колег максимально змобілізуватись, зайти в зал, зараз я цю пропозицію поставлю на голосування. Колеги, будь ласка, запросіть депутатів в зал. Автор є: Заліщук Світлана Петрівна, але пропозиції є від і Комітету у закордонних справ, і Комітету євроінтеграції. Отже, колеги, якщо зараз будуть голоси, ми їх зараз розглянемо. І я поставлю на голосування пропозицію, включити її в порядок денний сесії для прийняття рішення. Будь ласка, прошу всіх заходити в зал, приготуватися до голосування. Отже, я ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та міжнародних організацій щодо засудження ескалації збройної агресії Російської Федерації проти України (№6039). Прошу проголосувати, прошу підтримати включення в порядок денний для прийняття рішення. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

А де ділися люди, поясніть мені? А де можуть бути люди в робочий час, коли парламент працює? Поясніть мені, де вони можуть бути? Ні, це питання до всіх депутатів в парламенті, до всіх, до кожного депутата в парламенті. Тому що кожен з вас має механізми і впливу, і піднімання цього питання на комітетах і на фракціях, тому що всі в залі є співвідповідальні за те, щоб парламент працював. Колеги, я ще раз поставлю на голосування, я прошу приготуватися до голосування. І я ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний для прийняття рішення проект Постанови 6039. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

209 – за. Рішення не прийняте. Колеги, ми завершили розгляд всього блоку екології, наступний блок питань, який у нас є по порядку денному – це є питання інформатизації. Це теж є друге читання, тому ми можемо перейти до його розгляду, єдине, що питання інформатизації є два законопроекти, які мають величезну кількість правок, ми їх очевидно не встигнемо почати розгляд, тому що там по сто, по Але ми з них почнемо нашу роботу відразу після перерви о 16-й годині. Я прошу голову комітету Данченко Олександра Івановича бути в готовності, о четвертій годині ми переходимо до двох ваших питань: питання інформатизації. А зараз, згідно Регламенту, я оголошую ранкове засідання Верховної Ради України закритим. О 16-й годині прошу всіх прибути в зал для продовження роботи сесії. Дякую. Дякую.